Herra forseti. Í maí 2020 barst Alþingi skýrsla Ríkisendurskoðunar um Lindarhvol, þ.e. framkvæmd samnings við umsýslu, fullnustu og sölu á margs konar eignum almennings sem til komu vegna stöðugleikaframlaga í kjölfar hruns bankanna. Settur ríkisendurskoðandi hafði áður sent greinargerð til Alþingis, ríkisendurskoðanda og á fleiri staði með upplýsingum sem hann taldi mikilvægt að kæmust fyrir augu almennings um hvað hefði gengið á þegar þessar verðmætu eignir skiptu um eigendur. Þessari greinargerð neitar forseti Alþingis að skila Alþingi Íslendinga þrátt fyrir lögfræðiálit, þrátt fyrir kærur og þrátt fyrir dóm Hæstaréttar í sambærilegu máli, þ.e. lögbannsmálinu frá 2019, þess efnis að slíkar upplýsingar varði almannahag og eigi þess vegna að koma fyrir augu almennings. Þrátt fyrir þetta allt saman neitar forseti Alþingis enn þá að skila Alþingi og almenningi þessum mikilvægu upplýsingum. Herra forseti. Hvað á Alþingi að gera þegar sjálfur herra forseti Alþingis neitar að afhenda Alþingi mikilvæg gögn í þágu almennings á Íslandi? þessu tilefni vill forseti geta þess að málið sem hv. þingmaður vísar til er til meðferðar í forsætisnefnd. Það er rétt sem kom fram í máli hv. þingmanns að skýrsla Ríkisendurskoðunar um Lindarhvol barst þinginu vorið 2020 og var til meðferðar í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd á því tímabili. Þar er um að ræða hið lögformlega ferli. Það sem vísað er til og það sem deilt hefur verið um er aðgangur að greinargerð setts ríkisendurskoðanda frá 2018 sem

Í síðustu viku ræddum við um skýrslu sem sýnir hvernig fjármálaráðherra mistókst að tryggja opið söluferli, gagnsæi og jafnræði við sölu á tugmilljarða hlut í Íslandsbanka. Í því tilviki hefur almenningur bæði fengið að sjá úttektina sjálfa og drög að úttektinni sem aðeins örfáar stofnanir og þrír ráðherrar höfðu aðgang að. En þegar kemur að sölu Lindarhvols á 400 milljarða stöðugleikaeignum hjá einkahlutafélagi sem heyrði beint undir hæstv. fjármálaráðherra er sleginn hér leyndarhjúpur um greinargerð setts ríkisendurskoðanda.

afhenda greinargerðina og sent bréf því til staðfestingar til fjármála- og efnahagsráðuneytisins. Ég segi bara: Við hér á Alþingi eigum öll, ekki bara nefndarmenn í forsætisnefnd, heimtingu á að fá að lesa þessa greinargerð og almenningur í landinu á heimtingu á því líka.

að birta þetta álit ríkisendurskoðanda á Lindarhvolsmálinu. En samt hefur forseti mánuðum saman neitað að birta það. Það hlýtur að þykja furðulegt í ljósi þess að eins og ég skil stöðuna í hv. forsætisnefnd þá er

rökstuðning sem undirbyggir aðra ákvörðun. En enn sem komið er þá veit ég ekki til að málið hafi unnist að þeim stað

Herra forseti. Vegna orða herra forseta, um að þetta mál sé í vinnslu í hv. forsætisnefnd, er rétt að fara aðeins yfir tímalínuna. Greinargerð setts ríkisendurskoðanda barst Alþingi 2018. Um mitt ár 2020 kom kæra inn í forsætisnefnd vegna þess að forsætisnefnd neitaði að afhenda blaðamanni umrædda greinargerð, en settur ríkisendurskoðandi hafði skilað greinargerð til þingsins vegna starfa sinna þegar kosinn ríkisendurskoðandi tók við embættinu. Árið 2019 kom dómur Hæstaréttar í lögbannsmáli sem er fordæmisgefandi fyrir mál af þessari stærðargráðu. Í apríl 2022 samþykkti forsætisnefnd að afhenda umrædda greinargerð.

Það virðist vera sem forseti Alþingis sé hér að fara gegn vilja forsætisnefndar, gegn lögfræðiáliti og gegn dómi Hæstaréttar. Herra forseti. Hvar erum við stödd?

Var málið tekið aftur upp að frumkvæði hæstv. forseta eða eru einhverjir aðrir sem skiptu um skoðun á málinu í millitíðinni?

Það er ekki til meðferðar. Það eina sem út af stendur er að forseti þingsins taki ákvörðun. Það er ekki bannað. Hann taki ákvörðun um að gera það rétta í stöðunni sem er að ljúka þessu máli og fara með þessi gögn í þann farveg sem þeim er ætlað að fara. Síðan er hitt að mér hefur fundist ríkisstjórnarflokkarnir þrír fara af stað inn í þennan þingvetur með óheilbrigða nálgun gagnvart Alþingi Íslendinga, óheilbrigða nálgun og tregðu við að samþykkja að ráðherrar komi á fundi nefnda þingsins, tregðu við að samþykkja það að Alþingi geti fengið lögfræðiálit í veigamiklum spurningum. Þetta er ótrúlega óheilbrigð nálgun ríkisstjórnarflokkanna á það hvert hlutverk Alþingis er og hvernig það geti best sinnt sínum störfum og í þessum vinnubrögðum á forseti Alþingis ekki að taka þátt.

Þetta er eitt af þessum hrunmálum sem þarf að fara að gera upp. Þarna á bak við er mikil sorgarsaga, fullt af fólki sem missti eignir sínar og ég bara næ því ekki að við skulum enn þá vera með einhver leyndarmál á bak við

að vera í lausu lofti, hversu langan tíma ætlar forsætisnefnd að taka sér? Getur forseti upplýst hvenær hann reiknar með niðurstöðu í þessu máli eða er það alveg gjörsamlega á huldu og engin leið að fá einhvern ákveðinn tíma á það hvenær þessu máli verður lokið? Þetta ætti okkur að vera dagljóst núna þegar blekið er varla þornað af skýrslu Ríkisendurskoðunar þar sem fjármála- og efnahagsráðuneytið er gagnrýnt harðlega fyrir ógagnsæi og óskýra upplýsingagjöf við söluna á Íslandsbanka. Lindarhvoll ehf. fékk á sínum tíma ákúrur frá úrskurðarnefnd um upplýsingamál vegna ólögmætrar upplýsingaleyndar gagnvart almenningi og fjölmiðlum. Þegar opinber eftirlitsaðili, settur ríkisendurskoðandi, vinnur greinargerð um sölu á sameiginlegum eignum okkar og afhendir greinargerðina Alþingi og þegar forsætisnefnd hefur fengið óháð lögfræðiálit þar sem kemur fram að ekkert sé því til fyrirstöðu að birta þessa skýrslu þá er auðvitað óboðlegt að forseti Alþingis ákveði að halda þessum upplýsingum frá almenningi vegna þess að einhverjum þyki upplýsingarnar óþægilegar. Það er risastórt ímyndarmál fyrir Alþingi að láta þetta ekki gerast, að við séum ekki að leyna almenningi upplýsingum um hvernig staðið er að sölu á ríkiseignum.

var til meðferðar í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd fyrir kosningar og ný stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd getur haldið þeirri umfjöllun áfram ef hún svo kýs. Það sem ágreiningur snýst um í þessu tilviki er greinargerð frá árinu 2018 sem var ekki fullkláruð skýrsla til Alþingis samkvæmt lögum um Ríkisendurskoðun og þar liggur ákveðinn lögfræðilegur vandi sem forsætisnefnd er með til meðferðar.

góð, þegar framkvæmdarvaldið er annars vegar og þingið hins vegar. En það sem mér hefur fundist áhugavert að heyra hér er þessi munur á því hvort málið sé til meðferðar hjá forsætisnefnd, eins og hæstv. forseti hefur verið að halda fram, eða hvort málið hafi ítrekað verið sett á dagskrá af öðrum en forseta innan forsætisnefndar. Þarna er talsvert mikill munur á sem mér finnst brýnt að fá svör við frá hæstv. forseta. Er hæstv. forseti í virkri vinnu við að að klára málið innan forsætisnefndar? Eða er það þannig að þingmenn í nefndinni þurfa reglulega að setja það á dagskrá undir liðnum önnur mál? Hversu mikil og einbeitt er vinnan?

Virðulegi forseti. Hæstv. ráðherrar í ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur hafa ítrekað haldið því fram að vandi heilbrigðiskerfisins sé aðallega mönnunarvandi. Hæstv. fjármálaráðherra vill meina að vandinn hafi ekkert með fjármagn að gera, fólk fáist bara ekki í þessi störf. Þannig er reynt að fría hæstv. ríkisstjórnina ábyrgð eins og mönnunarvandi sé bara eitthvað utanaðkomandi og standi ekki í neinu samhengi við fjármögnun heilbrigðiskerfisins. Formaður Læknafélags Íslands skrifaði grein á dögunum um þessi mál og þar er töluð hrein íslenska. Það er alveg ljóst að þessi mönnunarvandi er fjármögnunarvandi fyrst og fremst. Í greininni er rakið hvernig íslensk stjórnvöld hafa í áratug sett langlægsta hlutfall landsframleiðslu í rekstur heilbrigðiskerfisins í samanburði við önnur Norðurlönd og þar segir, með leyfi forseta: „Óhugsandi hlýtur að teljast að hægt sé að reka heilbrigðisþjónustu sem stenst kröfur almennings fyrir svo lág framlög í landi sem er fámennt og strjálbýlt og þar af leiðandi óhagkvæm rekstrareining.“ Sveltistefna er orðið sem formaður Læknafélags Íslands notar um rekstur hæstv. ríkisstjórnar á heilbrigðiskerfinu okkar. Heilbrigðisstarfsfólk lendi í auknum mæli í langvarandi veikindum sökum álags, flýi land og skipti jafnvel alfarið um starfsvettvang. Tilvitnun heldur áfram, með leyfi forseta: „Vaxandi brotthvarf lækna úr of fáliðuðu heilbrigðiskerfi er orðið að stjórnlitlum vítahring þar sem álag á þau sem eftir standa ýtir enn undir frekara brotthvarf.“ Já, virðulegi forseti, stjórnlítill vítahringur eða hver er það sem er hér inni með stjórnina? Það blasir við að stóri mönnunarvandinn, sem hæstv. ráðherrar ríkisstjórnarinnar halda að þeir geti skýlt sér á bak við, er í grunninn fjármögnunarvandi. Þetta veit fólkið sem vinnur í heilbrigðiskerfinu. Þetta veit fólkið í landinu. Þetta veit ég. En ég vil spyrja hæstv. heilbrigðisráðherra: Veit hann að mönnunarvandi heilbrigðiskerfisins er fyrst og fremst fjármögnunarvandi?

áskoranir við að fjármagna heilbrigðiskerfið til framtíðar og manna þessi störf sem við þurfum á að halda. Að alhæfa um það að mönnunarvandinn sé fjármögnunarvandi er er í besta falli mjög einhlít nálgun og þá þurfum við að sækja gögn, ekki satt? Það hefur birst mér að gögnin sem við eigum um mönnun í kerfinu okkar, um leið og við erum farin að leita að gögnum — samkvæmt lögum ber forstöðumönnum stofnana að sinna innra skipulagi og mönnun og þá eru til einhvers konar mönnunarviðmið en þau eru ekki einhlít heldur. Það er ekki hægt að alhæfa að mönnunarvandinn sé til kominn vegna vanfjármögnunar. Það er bara ekki hægt. Þess vegna hef ég sett af stað umfangsmikla mönnunargreiningu og forveri minn í starfi var búinn að setja á fót landsráð um mönnun og menntun, einmitt til að byrja að vinna að því að ná utan um þessa þætti. Ég er að fylgja því eftir. Við erum að fara í mjög umfangsmikla mönnunargreiningu, þvert á heilbrigðiskerfið, til að kortleggja mönnun í dag og þörfina til framtíðar. Við þurfum að horfa á þetta í samhengi við við þurfum að horfa á þetta í samhengi við komur ferðamanna og sannarlega að horfa á þetta í samhengi við breytingar á aldurssamsetningu þjóðar.

en þetta er þriðjungsviðbót og það hljóta allir í þessum sal og þarna úti að átta sig á því að rekstrarsnilldin í heilbrigðiskerfinu hér er ekkert meiri en í löndunum í kringum okkur. Ef almennt verðlag er hærra í þessu landi en hinu, af hverju kostar það ekki meira að borga fyrir heilbrigðiskerfið í landinu okkar? En ég vil vekja athygli á því að formaður Læknafélagsins hefur líka sagt

Þarna stendur skýrum stöfum: Þessi ríkisstjórn stendur með íslensku heilbrigðiskerfi. Það er ekkert vonleysi í gangi. Forseti. Ég verð að viðurkenna að mér blöskrar viðbragðs- og aðgerðaleysi hæstv. heilbrigðisráðherra þegar kemur að hans gríðarstóra og mikilvæga málaflokki. Heilbrigðiskerfið okkar hefur hangið á sama lúna bláþræðinum árum saman og aldrei hefur nein alvöruuppbygging átt sér stað eftir þann mikla niðurskurð sem varð í málaflokknum eftir hrun. Skaðinn sem hlýst af því að hunsa mikilvægi þeirrar grunnþjónustu sem hlúir að andlegu og líkamlegu heilbrigði okkar getur verið óafturkræfur. Þessi grunnþjónusta á að grípa okkur þegar við eigum í erfiðleikum og ýta undir getu okkar og vilja til að taka þátt í og bera hlýhug til samfélagsins. Virðing okkar fyrir samfélaginu nær nefnilega ekki lengra en virðingin sem samfélagsleg kerfi sýna okkur sem einstaklingum í samfélaginu. Við lærum það sem fyrir okkur er haft. Heilbrigðiskerfið er bæði að bregðast þeim sem þurfa á þjónustu þess að halda og þeim sem vinna innan þess. Langvarandi vanfjármögnun og vangeta stjórnvalda til að bregðast við viðvarandi neyðarástandi er áþreifanleg og öllum augljós. Við verðum hvergi vör við neinar alvöruaðgerðir. Forseti. Nú hefur hæstv. dómsmálaráðherra boðað stríð gegn skipulagðri glæpastarfsemi. Má vera að þetta hljómi aðeins út úr kú í umræðu um heilbrigðismál en það er það ekki þegar við skoðum þetta í samhengi við nýliðna atburðarás. Það á að fara í enn eitt stríðið gegn fólki sem er að öllum líkindum í rótina að kljást við afleiðingar langvarandi áfallastreitu, stríð gegn fólki sem aldrei hefur fengið viðunandi aðstoð. Ofbeldi verður nefnilega ekki til í tómarúmi. Áföll ganga í erfðir og valda hringrás sem endar ekki nema gripið sé inn í með aðstoð heilbrigðiskerfisins.

Eða er hann bara sáttur við að dómsmálaráðherra lýsi yfir stríði við skjólstæðinga hans og ætlar að láta þar við sitja?

gert betur hér og í samfélaginu okkar varðandi þessi mál þá er það einmitt opin og fordómalaus umræða. Það er algjör lykill að því að geðsjúkdómar og aðrir tengdir sjúkdómar, eins og fíknisjúkdómar, valdi ekki jaðarsetningu einstaklinga og að við náum betur utan um þessa hópa. Það er mjög jákvætt. Í þessari stefnu kemur stofnun geðráðs fram. Þessu höfum við fylgt eftir með mjög öflugum starfshóp sem er að skila aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum sem fylgir eftir stefnu með raunverulegum aðgerðum. Nýmæli í því þegar kemur að slíkum aðgerðaáætlunum er að hver og einn liður er kostnaðarmetinn.

og það eru gríðarleg vonbrigði að verða vitni að því andleysi sem einkennir störf hæstv. heilbrigðisráðherra því það er neyðarástand í gangi. Það er neyðarástand í geðheilbrigðismálum og við erum að sjá birtingarmynd þess alls staðar í samfélaginu okkar.

Ætlar ráðherra að tryggja raunverulegt forvarnastarf þannig að við getum komið í veg fyrir harmleiki framtíðarinnar? (Forseti hringir.) Hvar eru aðgerðirnar núna til að grípa utan um þá einstaklinga sem þurfa á því að halda svo að við séum ekki að horfa á aukið ofbeldi hér inn í framtíðina?

hefur þannig verið efld með auknu fjármagni, með rúmlega 2 milljörðum, á liðnum tveimur misserum.

Það er okkar hlutverk að móta stefnuna, fara með hana í umræðu í gegnum þingið, fylgja henni eftir eins og þingið mælir fyrir um í formi þingsályktunartillögu og láta aðgerðirnar ganga upp. Það er okkar vinna. Það er okkar verkefni.

Carbfix, nú framkvæmdir við móttöku- og geymslustöð fyrir koltvísýring í Straumsvík. Þar stendur til að leysa koltvísýring upp í vatni og dæla honum djúpt niður í berglög þar sem hann mun hvarfast við berg, eins og basalt, og verða að steindum.

náttúrlega mjög framúrstefnuleg hugmynd sem gengur í raun út á það að taka CO2 og gera úr því steina.

styrki vegna þess að menn sjá mikla möguleika þegar kemur að baráttunni í loftslagsmálum. Þarna erum við að taka

þannig að það snýst ekki um að þetta sé góðgerðarstarfsemi. Það er langur vegur frá. Menn ætla að hagnast verulega á þessu. Það liggur alveg hreint og klárt fyrir.

Töluverður fréttaflutningur var af því að illa gengi við samningaborð ráðstefnunnar og hlutir þokuðust heldur aftur á bak en áfram á nokkrum samningaborðunum. Í fyrrinótt bárust af því fréttir að samkomulag hefði náðst um loftslagsbótasjóð,

Halldór Þorgeirsson, formaður loftslagsráðs, var til svara og svaraði, með leyfi forseta: „Að sjálfsögðu. Það á eftir að útfæra sjóðinn og það tekur einhver ár að útfæra hann.“ Það kom mér dálítið á óvart að það væri horft til þess að það tæki nokkur ár að útfæra sjóðinn í ljósi þess hvernig sjóðurinn var rökstuddur og mikilvægis þess að hann kæmist strax á laggirnar á meðan umræðan var í gangi þarna úti. Ég vil spyrja hæstv. ráðherra: Lítur ráðherra svo á að Ísland sé nú þegar skuldbundið til þátttöku í sjóðnum? Í öðru lagi: Hvaða upphæð sér ráðherra fyrir sér að verði árlegt framlag Íslands? Í þriðja lagi: Hvenær áætlar ráðherra að fyrst komi til greiðslu í sjóðinn?

án ábyrgðar, líklegt og hvað hann teldi skynsamlegt að framlag okkar Íslendinga væri árlega, því að þetta er sjóður sem gengur út á að það séu árleg framlög; eru það tugir milljóna, hundruð milljóna eða milljarðar? Ég veit að ég er að spyrja hæstv. ráðherra spurningar sem hann hefur ekki haft tíma til að ígrunda en ég er kannski spyrja fyrst og fremst út frá þeirri tilfinningu sem bærist í brjósti hæstv. ráðherra þessa stundina.

hversu stórt verkefnið er. Þótt við séum með risaverkefni hjá okkur þá held ég að það sé augljóst að það eru mörg ríki sem við myndum alls ekki vilja skipta við þegar kemur að þessu verkefni.

Það má flækja umræðuna um Íslandsbankasölu en í grunninn snýst það mál um ábyrgð og traust. Ríkisstjórnin ætlar ekki að bera ábyrgð og almenningur ber ekki traust til þess að áframhaldandi sala fari fram á ábyrgð Bjarna Benediktssonar fjármálaráðherra. Þyngsti dómurinn um frammistöðu fjármálaráðherra í síðustu bankasölu er sá að fjárlög næsta árs eru í uppnámi.

fyrr en nýtt sölufyrirkomulag er orðið að lögum. Um þetta var send út sérstök fréttatilkynning. Ekkert slíkt frumvarp liggur fyrir. Engin slík lagasetning er til og staðan er kannski einfaldlega sú að það er búið að reka fasteignasalann, það er búið að loka fasteignasölunni en það á samt að selja húsið. Er þetta sannfærandi söluferli? Eftir stendur sú alvarlega afleiðing að almenningur á Íslandi situr mögulega uppi með það hvernig eigi að brúa þetta 76 milljarða gat, sem reyndar fer ofan á þá stöðu að fjárlögin gera ráð fyrir 90 milljarða kr. halla. Tafir á sölunni munu hafa áhrif á skuldastöðu, á niðurgreiðslu skulda, á vaxtagjöld ríkissjóðs og þar með á getu ríkisstjórnarinnar til að fjármagna mikilvæga innviði eins og heilbrigðiskerfið, langstærsta rekstrarlið ríkisins. Þegar allt kemur til alls þá held ég að þetta sé skýrasta svarið um árangur

vil ég nú segja og ítreka það sem ég sagði hér í fyrri fyrirspurn, af því við erum að vísa í fjárlög og fjáraukalög, að allar þær fjárhæðir sem þar endurspeglast

og tekjumyndun upp á 70 milljarða þá myndi það auka skuldsetningu og það væri bagalegt. Það kæmi ekki til greina

En ég held að við verðum, eins og Alþingi er að gera núna og hv. stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd, að fara í gegnum þau gögn og þá fínu skýrslu sem liggur fyrir og skoða hana. Það er ekkert enn þá sem útilokar það að ríkisstjórnin haldi sig við sína stefnu í að klára þessa sölu og fjármagna þannig innviðauppbyggingu í samfélagi

Ég þakka hæstv. heilbrigðisráðherra fyrir svörin. Ég lít svo á að þessi óvissa sem upp er komin sé bein afleiðing af þessari síðustu sölu Íslandsbanka, sem reyndar er talað um að hafi verið hagfelld fyrir ríkissjóð. Hún er ekki hagfelldari en svo að öll fjárlagavinnan okkar er í töluverðu uppnámi vegna þess að ríkisstjórnarflokkarnir þrír ganga ekki lengur í takt um það hvort af sölunni verður. Hæstv. heilbrigðisráðherra talar hér um að það sé í sjálfu sér ekkert sem útiloki það að fram verði haldið. Ég er hingað komin til að benda á það

kannski ekki verið haldið nægilega á lofti, var fyrst og fremst valið til þess að koma í veg fyrir að setja of mikla skekkju í eftirmarkaðinn. Það virðist hafa gengið upp.

Mig langar hér að beina kastljósinu að fiskeldisstefnunni þar sem til stendur að móta heildstæða stefnu um uppbyggingu, umgjörð og gjaldtöku fiskeldisins. Fiskeldi er stór og öflug atvinnugrein sem er að fóta sig í íslenskri lögsögu og því eðlilegt að mótuð verði skýr stefna til að sátt ríki um greinina, bæði frá umhverfislegum sjónarmiðum og ekki síst til að mynda samfélagslega sátt. Ákall hefur verið frá sveitarfélögum þar sem sjókvíaeldi er stundað um að hraða vinnu við að auka hlutdeild sveitarfélaganna sem næst standa að eldinu af þeim auðlindagjöldum sem koma inn af greininni til að standa straum af þeirri innviðauppbyggingu sem greinin kallar á.

Matvælastefnan er hugsuð þannig að hún sé í raun og veru grundvöllur stefnumótunar Íslands í framleiðslu matvæla.

Ég held að við séum öll sammála um að það sé löngu tímabært að stjórnvöld taki sér tak og fari yfir þetta svið. Þá erum við að tala um tvennt: Annars vegar það að við förum ofan í saumana á því hvernig regluumhverfið er í dag og að hve miklu leyti það kemur til móts við mjög ört vaxandi atvinnugrein. Og svo hins vegar: Hvert viljum við fara í framtíðinni? Ríkisendurskoðun er að fara yfir stöðuna. Við eigum von á því að fá stöðumat

á fót, því að eins og hæstv. ráðherra sagði er þetta gríðarlega stór atvinnugrein í hröðum vexti. Því er umgjörðin svo mikilvæg til að skapa sátt um greinina.

Já, það get ég. Starfshópurinn var skipaður í kjölfar þess að blóðþorri greindist á Austfjörðum í nóvember 2021 fyrir réttu ári og tjónið sem af þessum sjúkdómi leiðir er talið í tugum milljarða króna. Því er mikilvægt að uppræta hann eins fljótt og hægt er hér á landi. Þessi hópur er skipaður með tilteknum hætti sem ég ætla ekki að eyða tíma í að telja upp. Frá byrjun hefur hópurinn haldið átta fundi og er að bera saman reglurnar hér við það sem gerist í Færeyjum og Noregi með það fyrir augum að bæta regluverkið hér, bæta viðbrögð, eftirlit og vöktun í íslensku fiskeldi. Þetta er mjög mikilvægt vegna þess að blóðþorri er alvarlegur veirusjúkdómur sem veldur miklum afföllum og áhrifin á atvinnugreinina eru mikil, en nauðsynlegt og þarft samtal hefur átt sér stað í gegnum vinnu starfshópsins. Hópurinn er enn að störfum en samkvæmt skipunarbréfi þá á hann að skila af sér í árslok. Ég vænti þess að það muni standa auk þess sem hópurinn á þá að leggja til bætt regluverk og betra umhverfi þannig að reglurnar hér verði sambærilegar við það sem gerist í Færeyjum og Noregi og í samræmi við reglur í Evrópu um dýrasjúkdóma.

túlkun Sjúkratrygginga hingað til á lögum um Sjúkratryggingar frá árinu 2000. Minni hluti velferðarnefndar leggur fram breytingartillögu sem tryggir bætur ef fólk verður fyrir sjaldgæfum og alvarlegum aukaverkunum vegna bólusetninga sem heilbrigðisyfirvöld hvetja til. Tillagan er í samræmi við umsögn Sjúkratrygginga og embættis landlæknis. Verði frumvarpið hins vegar samþykkt óbreytt með bráðabirgðaákvæðinu gæti það dregið núverandi túlkun laganna í efa og þannig veikt réttarstöðu fólks sem verður fyrir alvarlegum aukaverkunum vegna annarra bólusetninga sem heilbrigðisyfirvöld hvetja til. er um að ræða bráðabirgðaákvæði vegna þess að bóluefnið er ekki komið með markaðsleyfi í Evrópu. Þetta er bráðabirgðaákvæði fyrir afmarkaðan hóp sem er með jafnvel einhverja undirliggjandi sjúkdóma nú þegar. hlutinn bendir á að það er að fara af stað vinna við heildarendurskoðun laganna og við leggjum áherslu á að þar verði skýrð þessi ákvæði er varða réttindi sjúklinga í slíkum tilvikum. En þetta rýrir ekki þann rétt sem nú þegar er til staðar.

Virðulegi forseti, Með þessari þingsályktunartillögu er leitað heimildar Alþingis til að staðfesta fyrir Íslands hönd þrjár ákvarðanir sameiginlegu EES-nefndarinnar frá því fyrr á þessu ári sem gera breytingar á IX. viðauka EES-samningins. Með þeim eru felldar inn í EES-samninginn átta gerðir sem ætlað er að stuðla að aukinni sjálfbærni á sviði fjármálaþjónustu, eins og nánar er tilgreint í þingsályktunartillögunni. Hér verður fjallað stuttlega um hverja ákvörðun fyrir sig. Í fyrsta lagi er með ákvörðun nr. 138 gerð breyting á eldri reglugerðum sem fjalla annars vegar um kröfur um eftirlit og stýringu afurða fyrir vátryggingafélög og dreifingaraðila vátrygginga og hins vegar kröfur um upplýsingar og reglur um viðskiptahætti sem gilda um dreifingu vátryggingatengdra fjárfestingarafurða. Þegar þessum eldri reglugerðum verður beitt þarf því að taka tillit til og upplýsa um sjálfbærniþætti og markmið. Í öðru lagi fellir ákvörðun nr. 151 inn í EES-samninginn tvær reglugerðir sem eru liður í því að uppfylla markmið áætlunar Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun árið 2030. Þeim er ætlað að efla viðbrögð við loftslagsbreytingum með því að auka fjármagnshvata fyrir fyrirtæki til að aðlaga sig í átt að lítilli losun gróðurhúsalofttegunda og viðnámi gegn loftslagsbreytingum. Gerðar eru m.a. ríkari kröfur um gagnsæi og upplýsingagjöf fjármálafyrirtækja, fjármálaráðgjafa, stærri fyrirtækja og félaga tengdum almannahagsmunum til neytenda um sjálfbærnimál. fellir ákvörðun nr. 249 inn í samninginn gerðir sem gera ríkari kröfur um upplýsingagjöf og eftirfylgni á verðbréfamarkaði vegna sjálfbærnimála. Meðal annars er verðbréfafyrirtækjum gert að horfa til sjálfbærniþátta í rekstri sínum, þar með talið við veitingu á fjárfestingarþjónustu.

Ísland, og aðrir sem voru sama sinnis, náðu hins vegar árangri í undirbúningsferlinu með því að koma jarðhitanum í flokk með vind- og sólarorku. Einnig tókst að víkka sjálfbærniviðmið fyrir vatnsorku. Sýnir þetta mikilvægi hagsmunagæslunnar og þess að koma sjónarmiðum Íslands á framfæri á fyrstu stigum í löggjafarstarfi sem varðar EES-samninginn. Haft var samráð við viðeigandi þingnefndir Alþingis vegna upptöku umræddra gerða í samninginn sem gerðu ekki athugasemdir við upptöku þeirra á þann hátt sem þingsályktunartillagan

Með þessum ákvörðunum eru felldar inn í EES-samninginn sjö gerðir á sviði samgangna og umhverfismála, að því er varðar útblástur frá ökutækjum, gerðarviðurkenningu ökutækja, markaðseftirlit með ökutækjum og tengdum búnaði, vissar reglur um vinnuskilyrði ökumanna og þjálfun þeirra. Haft var samráð við viðeigandi þingnefndir Alþingis vegna upptöku umræddra gerða í samninginn eins og nánar er greint frá í þingsályktunartillögunni. Í henni er einnig greint frá áhrifum innleiðingar gerðanna og kostnaði sem henni fylgir. Vegna ákvörðunar nr. 155/2022 er rétt að nefna að ákveðnir námsþættir endurmenntunar atvinnubílstjóra eru taldir krefjast verklegrar þjálfunar þar sem ekki er hægt að kenna þá með fullnægjandi hætti í fjarnámi. Sökum þess er mælt fyrir um að ekki skuli kenna meira en 12 klukkustundir af 35 í fjarnámi. Í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar var gerð aðlögun þannig að þessi regla um hámarksfjölda tíma sem kenndir eru í fjarnámi gildir ekki um Ísland. Þær kröfur eru þó gerðar að hluti kennslunnar sé verklegur. Jafnframt voru gerðar sértækar aðlaganir á nokkrum gerðanna með tilliti til tveggja stoða kerfis EES-samningsins. Eftirlitsstofnun EFTA er veitt heimild til að leggja gjöld á framleiðendur ökutækja og sektir á framleiðendur ökutækja og aðra markaðsaðila, en sú heimild liggur hjá framkvæmdastjórninni í ESB-stoðinni.

Á Íslandi er enginn starfandi framleiðandi ökutækja og þykir ósennilegt að heimildin hafi bein áhrif á aðra markaðsaðila hér á landi, t.d. umboðs- og dreifingaraðila. Virðulegi forseti. Upptaka fyrrgreindra gerða í EES-samninginn og innleiðing þeirra hér á landi kallar á lagabreytingar og því settu íslensk stjórnvöld stjórnskipulegan fyrirvara við ákvarðanirnar þegar þær voru teknar í sameiginlegu EES-nefndinni. Í þeim tilvikum sem stjórnskipulegur fyrirvari er settur ber að afla samþykkis Alþingis áður en ákvörðun er staðfest og fyrirvaranum aflétt.

Virðulegur forseti. Ég er hér að flytja þetta frumvarp í fjórða sinn. Á síðasta ári sagði ég einmitt að þetta væri í þriðja sinn og vonandi það síðasta en því miður stend ég hér enn og aftur því að ekki hefur náðst að afgreiða þetta mál.

Það er álit mitt og þeirra sem flytja þetta mál að sú opinbera íhlutun sé ónauðsynleg og engin ástæða til annars en að einstaklingar hafi meira frelsi um hvernig og hvort jarðneskar leifar þeirra séu varðveittar, grafnar eða þeim dreift. Hér er því verið að leggja til að dreifing jarðneskra leyfa verði gefin frjáls og það sé þá frjálst hvað gert er við kerin, hvort þau séu grafin eins og er í raun skylda samkvæmt lögunum í dag. Það er heimilt í dag að dreifa ösku en það er undanþáguákvæði og það þarf að sækja sérstaklega um það og á því eru töluverðar takmarkanir. Þannig má í raun bara dreifa ösku yfir öræfi eða sjó enda liggi fyrir ótvíræð ósk hins látna þar að lútandi. Það er óheimilt að dreifa ösku á fleiri en einn stað, sem og að merkja dreifingarstað. Og það er alveg bannað að geyma kerið uppi á hillu eins og þekkist.

telur enga þörf á breytingum í þessa átt, að þetta megi alls ekki vera frjálst, að hætta sé á því að þetta fari allt saman í bál og brand. er til þess að Kirkjugarðasambandinu hafi ekki borist neinar kvartanir, tölvupóstar eða almennar óskir um breytingar á þessu. Ég hef lagt fram nokkur mál hér á þinginu um mismunandi efni og ég held að mér sé óhætt að segja að þetta mál sé það mál sem hefur fengið hvað mesta athygli og það mál sem ég hef fengið hvað flest símtöl út af, tölvupósta eða annars konar skilaboð. Þetta eru mjög oft ofboðslega persónulegar sögur um aðstæður fólks á þeim erfiða tíma þegar það er að kveðja ástvini sína.

látna. Mér er, virðulegur forseti, algjörlega fyrirmunað að skilja af hverju hið opinbera á að hafa svona mikla íhlutun í þennan málaflokk.

við höfum komið til móts við það með sérstökum duftgörðum, auk þess sem heimilt er að jarðsetja duftker í hefðbundnum kirkjugarði. En eins og ég sagði hér áðan má ekki dreifa ösku á fleiri en einn stað eða dreifa og geyma eða merkja staðina, og það er kannski það sem fólk er helst að óska eftir.

leitt til þess að hin góða og fallega menning okkar í kringum kirkjugarðana þurrkist út. Ég er því ósammála. Ég hef ekki ástæðu til að óttast að það að auka frelsi í þessum málaflokki myndi leiða til þess.

Hér hafa sést myndir af ferðamönnum að dreifa ösku, t.d. yfir Gullfoss, sem er harðlega bannað samkvæmt íslenskum lögum. Ég geri ráð fyrir því að sá erlendi ferðamaður sem þar fór og dreifði ösku hins látna eiginmanns, sem hafði óskað sérstaklega eftir þessu, hafi ekki haft hugmynd um að í gildi væru einhver slík íslensk lög,

á fjarlægum stað og í fjarlægum löndum og þess þekkjast dæmi. Við höfum séð þetta í sjónvarpsþáttum og myndum, en við vitum líka að þetta er bara svona.

ker í hendinni og geymir þau kannski uppi á arinhillu þangað til það hefur tekið ákvörðun um hvað það vill gera eða þar til það getur uppfyllt ósk hins látna.

og ég held að við áttum okkur flest á því að það eru bara ekki allir sem fylgja þessum lögum. Ég held því að það sé tími til kominn að við breytum þessu, að frelsi einstaklingsins fái ráðið

þau sjónarmið og þau skilaboð. Ég ætla ekki að lengja umræðuna frekar. Ég vona svo sannarlega að hægt sé að verða við þessu núna, í fjórða sinn sem þetta mál kemur fram, og við klárum þetta. Ég vona að við aukum frelsi einstaklinga til að koma til móts við hinstu ósk ættingja og vina.

Þetta frumvarp er áhugavert og ég styð það. Það er þó ein setning í frumvarpinu sem vakti athygli mína.

það sem umsagnaraðilar hafa óttast að þetta gæti flækt fyrirkomulagið vegna þess að í dag sækir þú um undanþágu og þú skrifar líka niður hvar þú hyggst dreifa ösku viðkomandi einstaklings. Það getur vel verið að við þyrftum með einhverjum hætti að setja einhvers konar

Ég er alveg tilbúin að vinna eitthvað með þetta til að komast að samkomulagi um að hægt sé að afgreiða þetta mál frá þinginu. Ég lít svo á að það sé stóra málið að gera breytingar á þessu.

En þess skal getið að þegar ég lagði þetta mál fram þá leitaði ég mér upplýsinga um það hvort það væru einhver heilbrigðissjónarmið sem ættu að stýra þessu.

Með þessu frumvarpi er lagt til að felld verði út refsiheimild 210. gr. almennra hegningarlaga vegna birtingar kláms á prenti, innflutnings þess í útbreiðsluskyni, sölu, útbýtingar eða annars konar dreifingar þess. Klám, sum elska það, önnur hata það og mörg hafa jafnvel enga skoðun á því. En hvað er klám? Í almennum hegningarlögum er klám ekki skilgreint en í dómi Hæstaréttar frá árinu 2000 er það skilgreint sem efni sem sýnir fólk af tveimur kynjum í samförum við gagnstætt kyn og eigið kyn, um leggöng og endaþarm, við munnmök, sjálfsfróun og aðrar kynlífsathafnir, m.a. með notkun gervilima. Klám hefur löngum verið skilgreint út frá áhrifum þess. Þeir dómar sem fallið hafa hér á landi eru þó eilítið misvísandi í þeim efnum þó að þróunin hafi verið í þá átt að telja að mörkin á milli t.d. erótíkur og kláms þau að hið síðarnefnda sé jafnan ætlað til kynferðislegrar örvunar. Framan af er þó ljóst að það var ekki skilgreiningaratriði við beitingu þessa ákvæðis íslenskra hegningarlaga þar sem fólk hefur verið dæmt fyrir birtingu og dreifingu kláms vegna kynferðislegra mynda sem óumdeilt var að hefðu engan örvunartilgang heldur voru einfaldlega hápólitískar. Helstu ástæður fyrir því að varað er við klámi nú til dags eru þær að ofneysla kláms er talin hafa skaðleg áhrif á kynheilsu fólks, sér í lagi ungs fólks, og hafa jafnvel neikvæð áhrif á viðhorf til samskipta kynjanna. En hvernig getur ungt fólk verið að ofneyta kláms? Það er bannað. Og þar komum við að ástæðu þessa frumvarps um að afnema bann við klámi. Lagaleg staða kláms hér á landi er sú að birting þess er óheimil og refsiverð skv. 210. gr. almennra hegningarlaga. Samkvæmt 1. mgr. greinarinnar liggur við því fangelsisrefsing allt að 6 mánuðum að birta klám eða að bera ábyrgð á birtingu þess samkvæmt prentlögum. Þessi lagagrein á einfaldlega engan veginn við í dag enda hefur hún staðið næstum óbreytt frá árinu 1869. Síðan eru liðin 153 ár. Vitið þið hvað var líka bannað fyrir 153 árum? Samkynhneigð, kvenkjósendur, bjór, kvenprestar, kynlíf utan hjónabands og alls kyns skemmtilegir hlutir og réttindi sem við teljum sjálfsögð í dag. Íslensk lög um almennt klámbann hafa þannig staðið að mestu leyti óbreytt í um 153 ár. Á sama tíma hafa viðhorf til kynlífs gjörbreyst. Öll umræða um kynlíf, kynhegðun og kynfrelsi hefur opnast upp á gátt á sama tíma og bylting í upplýsingatækni hefur gert dreifingu mynd- og hljóðefnis einfaldari en nokkru sinni fyrr. Almenn bönn við klámi voru nokkuð algeng í lögum annarra landa á árum áður. Í dönskum hegningarlögum, sem íslensk lög byggja enn að miklu leyti á, var að finna bann við klámi fram til ársins 1969. Ekki er að finna sérstakt bann við dreifingu kláms í sænskum lögum en í norskum lögum er klám skilgreint sem birting á kynferðislegu efni sem er misbjóðandi, sýnir manneskju í niðurlægjandi ljósi eða er ofbeldisfullt og er birting eða dreifing á slíku efni refsiverð með sekt eða fangelsi allt að þremur árum. Í Finnlandi er dreifing kláms ólögleg eingöngu ef tiltekin skilyrði eru uppfyllt, en þau eru t.d. að í efninu sé að finna ofbeldi, að í því séu börn eða að um sé að ræða dýraklám. Hér á landi hefur klám verið skilgreint á annan hátt, jafnvel þó að í almennum hegningarlögum sé ekki að finna neina skilgreiningu á því hvað skuli teljast klám. Hæstiréttur hefur fjallað um það hvað teljist klám í skilningi 210. gr. almennra hegningarlaga,

Túlkun dómstóla hér á landi hefur því verið sú að klám teljist það efni sem sýni ýmsar kynlífsathafnir, og er ekki gerð krafa um að það teljist misbjóðandi, sýni manneskjur í niðurlægjandi ljósi eða feli í sér ofbeldi. Sú túlkun dómstóla er í samræmi við almenna notkun orðsins í daglegu tali á Íslandi, en þó er skilgreining hugtaksins bæði umdeild og misjöfn eftir löndum, tímabilum, viðhorfum til kynlífs og jafnvel einstökum hópum innan þeirra mengja.

á kynferðislegan eða klámfenginn hátt, og er refsing tilgreind fangelsi allt að tveimur árum. Sjálfstæða refsiheimild fyrir meðferð barnakláms er þó að finna í 210. gr. en skv. 1. mgr. varðar það sektum eða fangelsi allt að 6 árum að framleiða, flytja inn, afla sér eða öðrum, dreifa eða hafa í vörslum sínum myndefni sem sýnir kynferðislega misnotkun á barni eða sýnir barn á kynferðislegan hátt. Hver sá sem skoðar slíkt myndefni á netinu eða með annarri upplýsinga- eða fjarskiptatækni sem sýnir barn á kynferðislegan hátt sætir sömu refsingu skv. 2. mgr. Þá er sambærilega refsiheimild að finna í 4. mgr. þegar um er að ræða efni sem sýnir einstaklinga 18 ára og eldri á kynferðislegan hátt, enda séu þeir í hlutverki barns, eða ef líkt er eftir barni í slíku efni þó að það sé ekki raunverulegt, svo sem í teiknimyndum eða öðrum sýndarmyndum, en slík háttsemi varðar sektum eða fangelsi allt að tveimur árum. Ekki verður annað séð en að refsiheimildir í 210. gr. a nái fyllilega utan um öll þau tilvik meðferðar barnakláms sem refsiverð ættu réttilega að vera. Refsiheimild 210. gr. a er einnig víðtækari að því leyti að hún tekur einnig til þeirra tilfella þegar klámið sýnir einstaklinga 18 ára og eldri í hlutverki barns, eða ef líkt er eftir barni. Bannið sem gilt hefur á Íslandi við dreifingu kláms er af sama meiði og bönn sem gilda eða hafa gilt víðs vegar um heiminn. Slík bönn byggjast á óskýrum hugmyndum ríkjandi menningar um hvers konar kynlíf þykir siðlegt eða ósiðlegt.

yfirvalda að ákveða hvers konar kynlíf fólk kjósi að stunda hvert með öðru, heldur snýst umræða um siðferðisleg mörk kynlífs fyrst og fremst um að til staðar sé upplýst samþykki allra sem í hlut eiga. Núgildandi bann við dreifingu kláms tekur ekki tillit til þeirrar siðferðislegu grundvallarspurningar og er að því leyti úr takti við nútímaviðhorf til kynlífs og kynhegðunar, eða með öðrum orðum úrelt. Í hegningarlögum hér á landi, eins og víða um heim, hafa löngum verið ákvæði sem snúast frekar um það að stýra eða draga úr þeirri hegðun sem telst siðferðislega ámælisverð í samfélagi hvers tíma, frekar en að refsa fyrir þau brot sem valda öðru fólki eða þjóðfélaginu skaða með einhverjum hætti. Smám saman hefur áherslan á refsingar fyrir siðferðislega ámælisverð brot minnkað og áherslan hjá löggjafa og löggæslu færst yfir í að varna og refsa fyrir brot sem valda öðrum einstaklingum skaða eða miska. Þessi þróun hefur ekki verið hluti af neinu sérstöku átaki eða endurskoðun af hálfu löggjafans á þörfinni fyrir refsivernd, heldur hefur þetta verið ósjálfráð þróun vegna breytts mats samfélagsins á nauðsyn þess að refsa fyrir tiltekna háttsemi.

Birting og dreifing kláms er sama eðlis og þessi brot að því leyti að hún er ekki skaðleg öðrum og þjóðfélaginu í heild, heldur var hún á sínum tíma talin svo siðferðislega ámælisverð að fyrir slíka hegðun þyrfti að hafa refsingu. Þess má geta að yfirskrift kynferðisbrotakafla hegningarlaga var skírlífisbrot allt fram til ársins 1992. Þetta bann er því tímaskekkja sem rétt er að fjarlægja úr lögum. Þá verður enn fremur að líta til þess að hér á landi starfar þó nokkur fjöldi fólks við háttsemi sem í dag myndi flokkast sem refsiverð samkvæmt greininni. Hér er einna helst um að ræða fólk sem framleiðir efni fyrir erótískar efnisveitur á borð við Onlyfans. því hvaða skoðanir fólk kann að hafa á slíkum miðlum þá er það ótækt að hér á landi skuli í landslögum vera refsingar fyrir það að miðla erótísku eða klámfengnu efni sem fólk hefur sjálft framleitt af sjálfu sér á internetið. Það er engin þörf á að glæpavæða þá háttsemi. En nú spyrja hlustendur: Hvað með börnin? Þrátt fyrir að í hegningarlögum sé fyrir skýrt bann við klámi, þ.e. klám er bannað, hafa verið sett í lög sérstök ákvæði til verndar börnum gegn skaðlegu efni á borð við klám. Í 28. gr. laga um fjölmiðla er kveðið á um að fjölmiðlaveitum sem miðli hljóð- og myndefni sé óheimilt að miðla efni, þar á meðal hljóð- og myndsendingum í viðskiptaskyni sem geti haft skaðvænleg áhrif á líkamlegan, andlegan eða siðferðislegan þroska barna,

Greinin er úrelt að því leyti að klám í nútímaskilningi er raunar aldrei afhent með þeim hætti sem þar er vísað til. Unglingar sem verða fyrir klámi fá það ekki afhent heldur nálgast þeir það sjálfir á internetinu með snjalltækjum eða Þá liggur fyrir að brot gegn blygðunarsemi, brot gegn kynferðislegri friðhelgi og meðferð barnakláms eru þegar refsiverð brot sem taka til hvað skaðlegustu háttseminnar sem gæti fallið undir 3. mgr. 210. gr. í núverandi mynd. Orðalag ákvæðisins sem hér er lagt til að verði fellt brott tekur fyrst og fremst mið af þeim raunveruleika sem var fyrir hendi árið 1940 þegar lögin tóku gildi, eða raunar árið 1869 þegar þau komu fyrst fram, en bann við afhendingu klámrita og klámmynda er í besta falli tímaskekkja í ljósi tækniþróunar undanfarinna ára. Því má jafnvel velta upp hvort hægt væri að beita 3. mgr. ákvæðisins gegn kynfræðslu til unglinga. Áhrif 210. gr. almennra hegningarlaga, þegar kemur að forvörnum gegn klámneyslu barna og unglinga, eru lítil ef nokkur. Í ljósi þess að ákvæðinu hefur ekki verið beitt svo nokkru nemi af íslenskum dómstólum undanfarna áratugi verður því ekki séð að með brottfalli 210. gr. úr hegningarlögum verði börnum búin einhver aukin hætta á því að verða útsett fyrir klámi.

Virðulegi forseti. Það er eitt að fólk sé á móti klámi eða hafi áhyggjur af neikvæðum afleiðingum þess. Sú sem hér stendur er raunar þeirra á meðal. Klámbannið leysir hins vegar ekki þau vandamál og var heldur ekki sett til þess að leysa þau vandamál. Hvort sem við höfum áhyggjur af því að fullorðið fólk horfi á klám með neikvæðum afleiðingum eða unglingar horfi á klám með neikvæðum afleiðingum leysir klámbannið engin slík vandamál. Það bjargar ekki einu einasta barni frá neikvæðum afleiðingum kláms. Það bjargar ekki einu einasta fórnarlambi mansals sem er neytt til þess að taka þátt í því að búa til klám eða dreifa því gegn vilja sínum. Það er ekki það sem löggjafinn gerir í dag. Bann við klámi í íslenskum hegningarlögum var ekki sett af femínistum til að tryggja rétt fólks í kynlífsiðnaði heldur var það sett af karlmönnum á 19. öld. Bannið felur ekki í sér að fórnarlömbum mansals, sem eru neydd til að taka þátt í því að búa til klám, sé á einhvern hátt bjargað úr þeim aðstæðum. Það eru ekki áhrif þessa banns. Áhrif bannsins eru þau að fórnarlömbum er refsað. Það er nefnilega þannig að vegna úrræðaleysis einkennist löggjöf margra ríkja af því að mun meiri áhersla er lögð á gerendur en nokkurn tíma þolendur, meiri áhersla er lögð á að refsa einhverjum til að koma í veg fyrir að eitthvað sé gert, sem er alveg skiljanlegt sjónarmið og oft mikilvægt, en á sama tíma er ekki hugað að hagsmunum þolenda og niðurstaðan er löggjöf sem er vel meint en getur haft neikvæðar afleiðingar fyrir þann hóp. Ég vil bara árétta að í þessu felst ekki að klám sé meinlaust. Ég trúi því ekki að það sé meinlaust. Ég held að það sé raunveruleg hætta sem stafar af því óheyrilega aðgengi sem unglingar og börn hafa að klámi í dag. Ég tel að við eigum að bregðast við því og við eigum að gera það af alvöru. Klámbannið bjargar þessu ekki, breytir því ekki og hefur engin áhrif til bóta hvað þessar áhyggjur varðar. Það er á okkar ábyrgð að hanna löggjöf sem gerir þó það besta sem við getum til þess að vernda réttindi og hagsmuni fórnarlamba, þolenda. að markmið þeirra sem hlynnt eru banni af þessu tagi nú til dags séu í mörgum tilfellum göfug verðum við að horfa á þau út frá raunverulegum afleiðingum laganna. Við verðum að taka það til alvarlegrar athugunar ef lögin okkar eru þannig að fólk sem býr við kúgun, fórnarlömb mansals og aðrir þolendur ofbeldis, veigrar sér við að hafa samband við yfirvöld, vinna með yfirvöldum eða leita til þeirra af ótta við neikvæðar afleiðingar. Í þessu samhengi vil ég nefna þingsályktunartillögu sem lögð var fram á síðasta þingi af hálfu varaþingmanns Pírata, Lenyu Rúnar Taha Karim, um þolendamiðaða endurskoðun almennra hegningarlaga. Með þingsályktunartillögunni er lagt til að tekin verði til heildarendurskoðunar almenn hegningarlög frá árinu 1940 þar sem hagsmunir þolenda afbrota verða í fyrirrúmi. Virðulegur forseti. Þetta bann er ekki að bjarga börnunum. Því síður er ákvæðið sett eða túlkað með hagsmuni þolenda kynferðisofbeldis eða kúgunar í huga og hefur einfaldlega ekkert með það að gera.

kynlíf með börnum, það er ekki lengur talað um það. Við tölum ekki lengur um kynlíf með börnum vegna þess að við lítum svo á að börn séu ekki með þroska til að veita það samþykki sem nauðsynlegt er, sem er skilgreiningaratriði kynlífs en ekki ofbeldis.

er ekki beitt. Þau lögreglumál sem hafa verið opnuð á undanförnum árum, vegna vörslu, framleiðslu eða afhendingar kláms, varða nánast undantekningarlaust barnaklám.

þessarar miðlunar þar sem fólk getur útbúið sitt eigið efni á eigin forsendum og birt í gegnum vefsíðu Onlyfans — að lögreglan á Íslandi hafði sjálf orð á því að þetta væri ekki forgangsmál í hennar huga og þess vegna væri ekki búið að gera eigur fólks upptækar og handtaka það eins og væri heimilt að gera, og í raun skylt að gera, samkvæmt þessu ákvæði. En það er augljóst að við erum kannski öll sammála um að þetta sé úrelt og óttinn við það að afnema þetta ákvæði snúist meira um það að við

en ég er þó málinu algjörlega ósammála og mun ekki styðja það á nokkurn hátt. Í grunninn erum við vissulega sammála um ýmsa fleti málefnisins, um skilgreiningar á að ofbeldi er eitt og kynlíf er annað. En ég held að það sé kannski grundvallarmunur á viðhorfi hv. þingmanns og mínu að í gegnum söguna, í gegnum tímann — auðvitað breytast tímarnir og mennirnir með og við þurfum alltaf að endurskoða lagabálka um hvað svo sem það er. Með þróun samfélaga þurfum við alltaf að endurskoða. En ég er ekki á því,

lagagrein um samkynhneigð og annað sem hefur verið breytt. Hér erum við að tala um iðnað. Við erum að tala um gríðarstóran iðnað sem byggir í raun ekki á því frelsi einstaklingsins sem

komum við að því að það klám sem framleitt er með ofbeldi er ekkert alltaf þannig. Það er ekkert alltaf niðrandi eða ofbeldisfullt eða annað en samt

hippabyltinguna og við getum talað um allar #metoo-byltingarnar sem hafa verið undanfarið. Við erum ekki komin út í horn. Við erum komin á þann stað að vera miklu tilbúnari til þess að bregðast við, tala við börnin okkar, fræða fræða í skólum. Við erum tilbúnari til þess að vera með áfallamiðaðri nálgun víða í samfélaginu. Við erum ekki komin nógu langt en það er vegferðin sem við erum á og ég held að hún sé rosalega mikilvæg. Af því að hv. þingmaður minntist á

að ákveðin lög eða ákveðnar lagagreinar eru orðnar úreltar, geta ekki þjónað tilgangi sínum. Tilgangurinn hefur jafnvel breyst. Þessi vinna var, að mig minnir, sett af stað undir stjórn Róberts Spanó og það er þannig sem við eigum að vinna þetta. Við eigum að vinna þetta faglega og við eigum að fá fræðasamfélagið með okkur. Við eigum að horfa á það út frá tilgangi og markmiði en ekki að loka augunum fyrir því og halda að einn stærsti iðnaður

Ég ætla aðeins að svara betur fyrri spurningu hv. þingmanns, þar sem engin spurning kom fram í síðara andsvari, varðandi það hvort ég telji ástæðu til að afnema allt sem er ekki besta lausnin. Ég myndi segja: Já, ég vil afnema öll lagaákvæði

— Ferjuflug er einmitt flugvél sem verið er að færa á milli landa og þarf að millilenda hér út af eldsneyti og öðru slíku.

Ljóst er að staðsetning vallarins býður upp á mikla möguleika til aukinnar umferðar ferðamanna, sérstaklega í kjölfar tilkomu Vatnajökulsþjóðgarðs. Til að svo megi verða er nauðsynlegt að skoða hvort til staðar sé nægjanlegur búnaður og aðstaða til að hægt sé að sinna þaðan millilandaflugi.

að þetta er mikið og stórt öryggisatriði. Flutningsmenn leggja áherslu á mikilvægi þess að ráðist verði sem fyrst í að skoða hvort á Hornafjarðarflugvelli sé nægjanlegur búnaður og aðstaða til að hægt sé að sinna þaðan millilandaflugi

Þetta eykur þá líka rekstrargrundvöll flugvallarins sem er gríðarlega mikilvægt fyrir byggðina og styður atvinnulíf eins og ég hef ítrekað komið inn á. Ég

og tek undir öll þau sjónarmið sem hér koma fram. Þetta er öryggismál en þetta er líka framtíðarmál í þeirri risabúgrein sem nýtilkomin er á Íslandi og mun að mínu mati einungis halda áfram að vaxa

og þurfa að taka eldsneyti, þurfa að geta stöðvað flugið og tekið eldsneyti og viðrað sig örlítið. Ég veit það, ég hef kynnst aðilum sem hafa sýnt því mikinn áhuga og ég held að það geti verið heilmikil viðskiptaleg sóknarfæri í því hreinlega að reka flugvöll. Það er ekkert sjálfgefið að það þurfi endilega að vera hið opinbera

jarðvegskannanir, kanna möguleika á því sem lýtur að umhverfinu og mögulegum ógnunum sem kunna að stafa af af nærliggjandi jöklasvæði og öðru. En í heildina held ég að við séum að tala um eitthvað sem nær vonandi fram að ganga núna og hlýtur framgang í nefndum og þinginu

Flestir ferðamenn sem koma til landsins koma út í okkar yndislegu náttúru. Þar er flaggskipið okkar að sjálfsögðu Vatnajökulsþjóðgarður sem er með höfuðstöðvar á Hornafirði og hafa ferðamenn kannski verið þeir duglegustu að

alveg klárlega, þannig að ferðamennirnir komi bara beint þarna. Það er mikil umferð um Suðurlandið og þetta gæti dregið úr henni og eins dreifum við ferðamönnunum austar um landið, sem ég held að sé vilji og markmið allra. Hv. þingmaður kom aðeins inn á staðsetningu vallarins. Ég held að þá sé fín byrjun að opna á millilandaflug um núverandi mannvirki og sjá svolítið hvaða tækifæri það mun gefa okkur, hvaða umsvif skapast.

hleypa aukinni umferð um núverandi innviði og sjá svo hvað framtíðin ber í skauti sér.

máli því að betri flugsamgöngur á landsbyggðinni eru mikilvægur samgöngumáti og hagsmunamál allra landsmanna.

Þetta er mjög góður samgöngumáti sem hentar okkur vel hér á Íslandi ef rétt er að málum staðið og flugvellir byggðir upp.

en þetta tekur allt langan tíma. Það tekur langan tíma að byggja upp þjóðvegakerfið á Íslandi, því miður, og þær framkvæmdir eru kostnaðarsamar. Á sama tíma er hægt að fara í uppbyggingu á flugvöllum eins og á Hornafirði með tiltölulega

Þetta skiptir máli í þessu samhengi og gefur auknar vonir um að Hornafjarðarflugvöllur sem dæmi verði samþykktur sem millilandaflugvöllur. Við þurfum einnig að hafa í huga skilgreiningar

fagna þessari tillögu. Þetta er mikilvægt mál og skiptir svæðið miklu máli. Hún skiptir sjúkraflugið miklu máli, sem er okkur mjög mikilvægt á þessu svæði, og almennar samgöngur.

og það gæti farið svo að leiðir lokuðust. Þá væri að sjálfsögðu mjög mikilvægt að hafa þar flugvöll sem væri í nothæfu standi, það er mikið öryggisatriði. Það er skynsamleg fjárfesting að mínu mati og ekki svo kostnaðarsöm. Mér skilst að það kosti undir 200 millj. kr. að setja bundið slitlag á flugvöll eins og í Vík í Mýrdal og reyndar á Kirkjubæjarklaustri líka. Það eru ekki háar upphæðir í samanburði við þá uppbyggingu sem þarf að eiga sér stað í samgöngukerfinu. En þarna er alla vega fljótleg leið til að bæta samgöngur inn á svæðið, bæði á Kirkjubæjarklaustri og í Vík í Mýrdal, svo dæmi sé tekið. Ef þessi tillaga verður að veruleika og fær brautargengi, sem ég vona svo sannarlega, og fjárveitingar fylgja, þá er það upphafið að því að við förum að nýta flugsamgöngur meira á þessu svæði í Suðurkjördæmi eins og á landsbyggðinni allri.

og skiptir okkur verulegu máli. Það er eftirspurn eftir því að hingað komi ferðamenn sem vilja gagngert fljúga nær þessum náttúruperlum okkar. Hornafjarðarflugvöllur er kjörinn í því sambandi. Það er einnig mikið öryggismál að hann verði opnaður sem slíkur. Það hefur m.a. komið fram í skýrslu frá rannsóknarnefnd samgönguslysa að opna Hornafjarðarflugvöll fyrir millilandaflugi myndi auka þjónustu með aukinni umferð. Í skýrslu sem rannsóknarnefnd samgönguslysa gaf út í október

Frú forseti. Ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar um skjaldarmerki frá 1881 á framhlið Alþingishússins.

til að setja upp að nýju skjaldarmerki sem prýddu framhlið Alþingishússins á vígsludegi þess 1. júlí 1881.“

og er því endurflutt óbreytt. Með tillögunni er lagt til að skjaldarmerkin sem prýddu Alþingishúsið allt þar til þau voru fjarlægð árið 1904 verði sett upp að nýju. Um er að ræða tvö skjaldarmerki, annars vegar skjaldarmerki handhafa valds á Íslandi frá fyrri öldum, krýndur útflattur þorskur á rauðum skildi, hins vegar skjaldarmerki Danmerkur, þrjú krýnd ljón.

Markmiðið með tillögunni er að færa framhlið hússins í upprunalegt horf og halda jafnframt í heiðri eigin sögu sem mikilvægt er að skilja og skylt er að varðveita.

og setja upp aftur. Endurbætur á Alþingishúsinu á umliðnum árum hafa miðast að því að húsið sé sem næst upprunalegu horfi

fallega Alþingishúsi í upprunalegt horf, þeim sem hafa staðið að hönnun og öðrum slíkum verkþáttum. Þessi tillaga miðar að því marki að komandi kynslóðir eigi rétt á því að þekkja söguna

að flytja mál sitt af kostgæfni. Þetta verður seint talið til brýnustu mála samfélagsins í dag en engu að síður er engin ástæða til annars en að taka vel undir það. undir það. Ef þetta næði fram að ganga myndu kannski opnast möguleikar á því að færa þennan forna sal aðeins að þörfum okkar sem erum vön því í öðrum fundarsölum, þar sem við flytjum ræður okkar, að geta kannski varpað á vegg einhverjum tölum eða sneiðmyndum en litlar undirtektir hafa fengist við slíkum hugmyndum

Mér var bent á það hér, af þeim sem til þekkja, að þessi tillaga ætti heima undir stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd þar sem sú nefnd tekur að sér málefni Alþingis.

ágæta og skemmtilega innlegg sem á vel við í þessari umræðu og ég þakka honum fyrir að styðja þessa tillögu. Ég held að það sé mikilvægt, auk

að afþakka réttinn til síðara andsvars og spara þar með tíma í þingstörfunum. Ég hefði gjarnan viljað geta komið þeim skilaboðum áleiðis bara með einum litlum hnappi úr sæti mínu.

einlægur stuðningsmaður þess að gera miðborgina okkar sem líkasta því sem hún var. Ég hef stundum látið fara í taugarnar á mér hvað var farið illa með

Landsbankinn slapp fyrir horn með því að nota svipaða byggingarlist við að stækka sitt hús á sínum tíma og var það bara allt í lagi. Ég tók á sínum tíma þátt í því að endurbyggja Hótel Borg. Borg. Ég gerði eins mikið og ég gat til að Borgin fengi sitt upprunalega útlit og ég held það hafi vel til tekist á þeim tíma.

halda áfram að byggja upp Alþingishúsið í sem upprunalegustu horfi þó svo að við myndum hugsanlega setja upp alls konar skjái og annað dótarí sem myndi henta þingsköpum.

á svo sannarlega við og við gætum tekið langa umræðu um arkitektúr miðborgarinnar og þau mistök sem hafa verið gerð hér, því miður, þau eru mörg. Það er kannski líka nauðsynlegt í þessum efnum að vera vakandi og það heyri ég að hv. þingmaður er svo sannarlega, hann er vakandi yfir því sem er að gerast hér í miðborginni og við eigum að láta í okkur heyra hvað það varðar. Við þurfum að varðveita söguna, við þurfum að varðveita þennan gamla íslenska byggingarstíl almennt. Það er nú að verða einhver smá vakning, held ég, í þeim efnum.

Við þurfum að horfa meira til þessa tíma, ég hef verið talsmaður þess, bæði hér hér í þéttbýlinu og í dreifbýlinu einnig. Við sjáum t.d. að almennt séð vekja okkar litlu sveitakirkjur sem eru víðs vegar um landið

Ég vil benda á gamla Reykjavíkurapótek og pósthúsið. Þetta eru allt saman gullfallegar byggingar sem eiga svo sannarlega rétt á sér. Ég var í Búkarest fyrir nokkrum árum og

Þess vegna er ég svo ánægður með hvað verið er að breyta Reykjavíkurborg í svona, ja — ég segi stundum: Þetta er leiksvið fyrir útlendinga, en það er líka verið að byggja á gömlum gildum.

sem einhvers konar móttökuhús. Ég varpa þessu bara fram í þessari umræðu hér vegna þess að það skiptir verulegu máli með hvaða hætti það er gert þegar verið er að byggja við hús af þessum toga. Ég veit vel að það var samkeppni í þessum efnum og þá spyr maður sjálfan sig: Þarf þá að taka einhverri tillögu? Er ekki hægt að hafna þeim öllum og skoða aðra kosti? Það var víst skoðað á sínum tíma, held ég, að flytja starfsemina yfir í Safnahúsið

Þá var nú sem betur fer til framsýnn maður og fagurkeri sem náði að koma í veg fyrir það með því hreinlega að kaupa Hótel Borg. Þetta var Tómas Andrés Tómasson

Ég vil bara nota þetta tækifæri þó að það sé örlítið utan dagskrár til að þakka honum sérstaklega fyrir það, og þeim. Á meðan hann hefur farið í sína útrás með sitt veitingahúsaveldi

Hverfisgötu sem er að verða ein fegursta gata borgarinnar í dag. Þessu skal haldið til haga í umræðunni um breytta ásýnd Alþingishússins og miðborgarinnar. Og í beinu framhaldi af þessu björgunarstarfi Tómasar og þeirra á sínum tíma var sem betur fer tekið mið af því hér í sjálfu

Það er látið speglast á við Hótel Borg, nákvæmlega sömu útlínur og sömu efni í þakið og annað, mjög virðingarvert framtak. Að endingu vil ég segja að með öll þessi fallegu sögufrægu hús og allar þessar lágmyndir á fallegum húsum í miðborginni, Alþingishúsið meðtalið, þá ber okkur að virða það og hafa í huga að miðborg Reykjavíkur er fjölsóttasti staður Íslands, Áfangastaður allra ferðamanna, eða 90 og eitthvað prósent ferðamanna sem koma til Íslands fara í miðborgina. Það var kappsmál hér fyrir kannski tíu, tólf árum síðan að hafa þessa miðborg í þokkalegu lagi, hafa þetta ekki eins og einhvers konar glæpahverfi í stórborg í úthverfum, útkrotað og -graffað. Ég tók þátt í því verkefni að hreinsa það upp og árum saman var það í nokkuð góðu lagi. Það kostar um 800.000 kr. á mánuði að hafa einn mann í vinnu við að hafa þetta í lagi, sama hver á húsið sem verður fyrir skemmdarverkum eða skreytingum eftir atvikum, og þá þarf að greina á milli listaverka og barnakrots. Því miður hafa borgaryfirvöld hunsað þetta á undanförnum árum og það gengur upp bæði Hverfisgötu og niður Laugaveg og það er allt of mikið af viðbjóði, ljótleika, sem væri enginn vandi að hafa í lagi. Og hugsanlega þarf sjálft Alþingi að taka það að sér að vernda þennan fjölsóttasta stað Íslands fyrir þeim ljótleika sem er látinn viðgangast. Lýk ég þá máli mínu í þessum efnum og þakka kærlega fyrir.

Flutningsmenn eru: Tómas A. Tómasson, sá sem hér stendur, Ásthildur Lóa Þórsdóttir, Eyjólfur Ármannsson, Guðmundur Ingi Kristinsson, Inga Sæland og Jakob Frímann Magnússon.

til að standa straum af almennum framfærslukostnaði á Íslandi meðan á námi stendur að teknu tilliti til fjölskyldustærðar námsmanns og búsetu en án tillits til launatekna námsmanns eða fjölskyldu hans.

Frumvarp þetta var áður lagt fram á 152. löggjafarþingi og er nú lagt fram efnislega óbreytt en með ítarlegri skýringum í greinargerð um 2. gr. Ein helsta hindrunin í vegi námsmanna sem þurfa að treysta á framfærslulán frá Menntasjóði eru reglur um skerðingar á framfærslu vegna tekna námsmanna. Einhleypur nemandi sem býr á stúdentagörðum getur fengið framfærslulán að fjárhæð 196.040 kr. á mánuði miðað við framfærslu í níu mánuði á ári en þarf að greiða 99.999 kr. í leigu. Miðað við neysluviðmið félags- og vinnumarkaðsráðuneytisins má áætla að dæmigerð útgjöld námsmanns séu 244.492 kr. á mánuði.

kr. Ef gengið er út frá því að menntun sé samfélagslega arðbær fjárfesting þá á að sjá til þess að menntun sé öllum aðgengileg án tillits til efnahags. Svo verulegar tekjuskerðingar, þegar grunnframfærslan er eins lítil og raun ber vitni, fela í sér mismunun á grundvelli efnahags. Nám á að vera öllum aðgengilegt en ekki aðeins þeim sem geta treyst á fjárhagslegan stuðning frá fjölskyldu sinni. Þá er það mikilvægur þáttur í menntun margra að læra af vinnu. Nemendur sækja gjarnan um störf sem tengjast námi þeirra í þeim tilgangi að auka við reynslu og þekkingu á viðkomandi sviði. Samfélagið á að taka slíku frumkvæði fagnandi. Eins og kerfið er uppbyggt í dag er lítill fjárhagslegur ávinningur af starfsnámi. Afleiðingarnar eru þær að fyrirtæki og stofnanir hafa tekið upp á því að bjóða námsmönnum launalaust starfsnám. Námsmönnum er því ekki aðeins ætlað að lifa undir fátæktarmörkum heldur eiga þeir einnig að vinna samhliða námi launalaust. Þetta er hættuleg þróun. Það á að verðlauna námsmenn fyrir dugnað, í stað þess að refsa þeim fyrir. Frumvarp þetta hefur það að markmiði að koma í veg fyrir skerðingar á framfærslu námsmanna vegna launatekna og tryggja að námsmenn geti stundað vinnu samhliða námi í fullri vissu um það að þeir fái að njóta ágóðans.

sem voru í menntaskóla þegar þeir byrjuðu að vinna hjá mér en að loknu stúdentsprófi fóru þeir gjarnan í háskólann. Þetta var starfsfólk sem hafði staðið sig yfirmátavel og var verulega gott að hafa í vinnu. En það vildi ekki halda áfram að vinna þó svo ég byði því upp á það vegna þess að þá myndu námslánin skerðast. Þetta er mjög ósanngjarnt. Bæði vil ég halda því fram að þeir sem vinna með námi njóti góðs af þegar þeir koma út í atvinnulífið og þeir hafa tekjur og geta lifað mannsæmandi lífi og er eðlilegt að þeir fái að njóta þess. Samkvæmt framangreindu er því lagt til að ákvæði 26. gr. laga um Menntasjóð námsmanna falli brott,

undanþegnar ákvæðum laga um gjaldþrotaskipti, um lengd fyrningarfrests og sérreglum þeirra um fyrningarslit. Frumvarpið leggur til að þessi undanþága falli brott, því af hverju eiga aðrar reglur að gilda um námslán við gjaldþrot en gilda um önnur lán? Þetta ákvæði brýtur í bága við meginreglur skuldaskilaréttar um jafnræði kröfuhafa, auk þess að fela í sér mismunun milli skuldara eftir tegund skulda, svo sem vegna námslána eða húsnæðisskulda. Það er því vandséð að umrætt ákvæði laganna samræmist jafnræðisreglu 65. gr. stjórnarskrárinnar. Tveggja ára fyrningarregla 165. gr. laga um gjaldþrotaskipti var sett árið 2010 í kjölfar bankahrunsins og hefur reynst mikilvæg réttarbót en gjaldþrot er stundum eina leiðin sem einstaklingar hafa út úr óviðráðanlegum skuldavanda. Með umræddri 26. gr. laga, nr. 60/2020, var vegið að því úrræði og það hefur grafið verulega undan réttarstöðu skuldara. Áður en þau lög voru sett var Lánasjóðurinn eini kröfuhafinn sem ekki vildi una slíkri fyrningu og höfðaði fjölda dómsmála til að slíta henni en tapaði þeim öllum. Í öllum dómum Hæstaréttar í þeim málum var því hafnað að sjóðurinn hefði sérstaka hagsmuni umfram aðra kröfuhafa af því að kröfur hans fyrndust ekki samkvæmt ákvæðinu. Ákvæði 26. gr. laga nr. 60/2020 fer því þvert gegn þessum afgerandi niðurstöðum Hæstaréttar. Það eitt og sér hlýtur að leiða til þess að frumvarpið verði samþykkt.

að námsmenn sem hafa í sér vilja til að lifa örlítið skárra lífi en við þau hefðbundnu fátæktarmörk sem námsmenn fyrr á árum þurftu að lifa við, námsmenn sem vilja vinna meðfram námi á helgum eða kvöldum eða að það þurfi að refsa þeim eitthvað sérstaklega fyrir og skerða námslán sem er hvort eð er tryggt og endurgreitt að fullu. Það er ekki eins og einhver sé að tapa á því að námsmenn

Með frumvarpinu er lagt til að framvegis verði óheimilt að verðtryggja neytendalán og fasteignalán til neytenda. Í því felst að eftir gildistöku slíkra laga yrði óheimilt að veita neytendum lán með skilmálum um verðtryggingu miðað við hvers kyns verðvísitölur, svo sem neysluverð, gengi gjaldmiðla eða hlutabréfa. Að sama skapi er lagt til að úr lögum um neytendalán, nr. 33/2013, og lögum um fasteignalán til neytenda, nr. 118/2016, verði felld brott ákvæði sem gera ráð fyrir slíkri verðtryggingu enda yrðu þau þá óþörf. Eftir sem áður yrði áfram heimilt að breytilegir vextir óverðtryggðra lána til neytenda tækju mið af opinberum viðmiðum eða vísitölum að því leyti sem gert er ráð fyrir í viðkomandi lögum. Meðflutningsmenn mínir eru: Eyjólfur Ármannsson, Guðmundur Ingi Kristinsson, Inga Sæland, Jakob Frímann Magnússon og Tómas A. Tómasson. Um langt árabil hefur verið hávær krafa í samfélaginu um afnám verðtryggingar lána til neytenda og margar viðhorfskannanir sýnt fram á víðtækan stuðning við þær kröfur. Ýmsir sérfræðingar hafa verið fengnir til að gera skýrslur og sérfræðingahópar skipaðir til að fjalla um málefnið. Þá hafa ítrekað verið lögð fram frumvörp um að afnema eða setja skorður við verðtryggingu með ýmsum hætti, sem ekki hafa náð fram að ganga þrátt fyrir að slík markmið hafi margoft komið fram í stjórnarsáttmálum fyrri ríkisstjórna. Markmið frumvarps þessa er að stöðva veitingu verðtryggðra lána til neytenda og taka afgerandi skref í átt að fullu afnámi þess lánafyrirkomulags. Ekki er gert ráð fyrir því að sú breyting hafi afturvirk áhrif, en að eldri verðtryggð lán muni þó með tímanum hverfa úr umferð, jafnvel þótt ekki kæmi annað til en eðlilegar uppgreiðslur þeirra. Þar sem kveðið er á um heimildir til verðtryggingar með lögum er ekki önnur leið fær að settu marki en sú að breyta þeim lögum til að girða fyrir veitingu verðtryggðra lána til neytenda. Nú er það svo að í félagsmálaráðuneytinu liggur skýrsla sem ekki fæst birt. Flutningsmaður skýrslubeiðninnar var Þórunn Egilsdóttir heitin, þingkona Framsóknarflokksins, en auk hennar voru átta þingmenn úr fimm flokkum á beiðninni. Þar sem erfitt reyndist að afla gagna frá opinberum stofnunum við vinnslu skýrslunnar dróst vinna við hana, sem lauk í júní 2021, en hún fékkst samt ekki birt fyrir kosningar þrátt fyrir ítrekaðar fyrirspurnir Hagsmunasamtaka heimilanna. Þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir var það fyrst eftir kosningar sem Hagsmunasamtökum heimilanna barst loks svar sem efnislega sagði að þar sem beiðnin hefði komið fram á kjörtímabilinu á undan yrði skýrslan ekki birt á þessu kjörtímabili. Skýrslan var unnin af Ólafi Margeirssyni hagfræðingi og Jacky Mallett, dósent við Háskólann í Reykjavík. Sem formaður Hagsmunasamtaka heimilanna hef ég þessa skýrslu undir höndum og á henni hvílir ekki trúnaður. Eftir að samtökin hafa gert það sem í þeirra valdi stendur til að fá hana birta án árangurs er þolinmæði mín þrotin. Ég ætla því að leyfa mér að vitna í hana hér enda er í henni kafli sem heitir: Áhrif verðtryggingar á hagkerfið og heimilin. Ég tel hann eiga fullt erindi til almennings. Svo ekki sé sterkar tekið til orða er sá kafli áfellisdómur yfir verðtryggingunni og sýnir fram á þann skaða sem hún hefur valdið hagkerfinu og heimilunum, skaða sem aldrei verður að fullu metinn eða bættur. Kannski það sé ástæðan fyrir tregðunni við að birta skýrsluna. Í skýrslunni sem ekki fæst birt útskýrir hagfræðingurinn, dr. Ólafur Margeirsson, að verðtryggð lán séu lán með neikvæðri afborgun því höfuðstóll lánsins hækki eftir hverja afborgun lengi framan af lánstímanum í stað þess að lækka. Svo segir hann: „Lán með neikvæðri afborgun eru bönnuð vegna neytendaverndarsjónarmiða í 25 ríkjum Bandaríkjanna, einkum vegna þess að þau flokkast undir ræningjalán eða „predatory lending“ og eru í raun aðeins viðeigandi fyrir lántaka sem eru agaðir og fjárhagslega mjög vel að sér ásamt því að hafa óreglulegar tekjur.“ Ég vek Ég vek sérstaklega athygli á orðinu ræningjalán. Hann heldur svo áfram og skrifar: „Slík íbúðalán eru þannig flokkuð í Bandaríkjunum sem lán sem geri það ólíklegra en ella að lántakinn geti staðið undir kostnaði vegna þeirra og eru þau talin hafa ýtt undir undirmálslánakrísuna sem varð að fjármálakrísunni 2008 í Bandaríkjunum.“ Opinberar stofnanir og félagasamtök í Bandaríkjunum hafa sérstaklega varað lántaka við slíkum lánum og ráðlagt að taka ekki slík lán. Áfram segir: „Slík lánaform eru einnig bönnuð í Sviss á lánum til neytenda og í Svíþjóð hefur þarlent fjármálaeftirlit gert kröfu um að eiginleg afborgun svo að gert kröfu um að eiginleg afborgun svo að höfuðstóll lækki eigi sér stað á öllum nýjum íbúðalánum, m.a. til að auka fjármálalegan stöðugleika. Íbúðalán með neikvæðri afborgun eru ekki til í Bretlandi.“ Ef við drögum Ef við drögum saman það sem Ólafur Margeirsson, doktor í hagfræði, er að segja í þessum stutta kafla eru verðtryggð lán flokkuð sem ræningjalán, sem er ólíklegt að lántaki geti staðið undir kostnaði við. Svona lán eru talin hafa ýtt undir fjármálakrísuna í Bandaríkjunum þar sem opinberar stofnanir og félagasamtök vara sérstaklega við þeim. Einnig kemur fram að verðtryggð lán til neytenda eru hreinlega bönnuð í Sviss, Svíþjóð og Bretlandi, auk þess sem það er staðreynd að þau eru hvergi í heiminum í boði fyrir neytendur nema á Íslandi og í Chile. Nú vilja sumir meina að það sé í lagi að verðtryggð lán hækki því að húsnæðisverðið hækki hvort eð er líka og þannig verði eignamyndun. Ég er algjörlega mótfallin þessari röksemdafærslu af ýmsum ástæðum. Þarna kristallast ólík staða þeirra sem taka verðtryggð og óverðtryggð lán. Þeir sem taka óverðtryggt lán horfa á eignarhlutinn sinn aukast, ekki bara vegna hækkandi fasteignamats heldur líka þó fasteignamatið standi í stað. Eignamyndun þeirra sem eru með verðtryggð lán verður hins vegar hlutfallslega engin nema fasteignaverð hækki óhóflega mikið eins og við erum reyndar að horfa upp á núna, en þá skilar það sér líka til hækkunar á verðtryggðum lánum í gegnum húsnæðislið vísitölunnar. Afborgun þeirra sem eru með verðtryggð lán hækkar jafnt og þétt í gegnum lánstímann og verður sífellt hærra hlutfall af tekjum þeirra á meðan afborganir þeirra sem eru með óverðtryggt sveiflast vissulega vegna breytilegra vaxta en verða samt sífellt lægra hlutfall af tekjum eftir því sem líður á lánstímann. Það er líka gríðarlega vafasamt hagkerfi sem gerir ráð fyrir að fasteignaverð verði að hækka til að einhver eignamyndun verði hjá stórum hluta fasteignaeigenda. Slík forsenda er einfaldlega ávísun á fjármálaóstöðugleika. Í skýrslunni segir dr. Ólafur Margeirsson um þetta: „En að treysta nægilega hækkun húsnæðisverðs er hættulegur leikur sem ekki gengur til lengdar og allra síst kerfislega. Rétt er að muna að slík fjárhagsleg uppbygging kallast spákaupmennskufjármögnun eða jafnvel Ponzi-fjármögnun í fræðunum um fjármálalegan stöðugleika. Það er vel þekkt innan fræðanna um fjármálalegan stöðugleika að því meira áberandi sem spákaupmennsku- og Ponzi-fjármögnun er í hagkerfinu því næmari er það fyrir fjármálalegum óstöðugleika og því líklegra er að innan þess þróist innbyggðir ferlar sem ýta hagkerfinu öllu í átt að fjármálakrísu.“ Þetta eru gríðarlega alvarleg orð. Til að fara nánar í þetta þá er ljóst að þegar greiðslumat miðast bara við fyrstu afborgun lána verður til ákveðinn freistnivandi þannig að lántakendur, af meðfæddri bjartsýni eða vanþekkingu á eðli verðtryggðra lána, ætli sér um of og kaupi dýrari eignir en annars sem kalla á enn hærri lán. Það getur verið í lagi. Ef húsnæðisverð hækkar nægilega hratt til að lántakinn geti selt húsnæðið og greitt lánið ásamt uppsöfnuðum kostnaði til baka bjargast hann úr stöðunni sem of mikil skuldsetning kemur honum í. En það er nákvæmlega það sem Ólafur er að vara við sem hættulegum leik. En hver ber í raun sök á þeim leik þegar verðtryggð lán hafa í áratugi verið helsta lánsformið á Íslandi?

sem eru í raun kölluð Ponzi-fjármögnun séu góð lausn fyrir það til að koma sér þaki yfir höfuðið? Ég hafna því að ábyrgðin sé neytanda. Hér verða stjórnvöld og stjórnmálamenn til margra ára að axla sína ábyrgð. Dr. Ólafur Margeirsson fjallar svo um afleiðingar þessarar spákaupmennskufjármögnunar og segir: „Aukinheldur leiðir þetta til þeirrar stöðu að húsnæðisverð er, vegna stöðu lána með neikvæðum afborgunum í kerfinu, of hátt fyrir flesta lántaka sem vilja taka öruggari lán, þ.e. lán sem ekki eru með neikvæðum afborgunum. Því neyðast flestir lántakar til að taka verðtryggð lán, þ.e. lán með neikvæðum afborgunum, hvort sem þeim líkar það betur eða verr.

jafnvel þótt svo margir lántakar hafi tekið þau í gegnum tíðina. Fólk sem neyðist til að taka verðtryggð lán, þ.e. lán með neikvæðum afborgunum til að fjármagna kaup á fasteign, er ekki að sýna val sitt á lánakostum í verki.“ Hér ræðir Ólafur Hér ræðir Ólafur um hringrásarmyndun þar sem hver þáttur bítur í skottið á öðrum. Staðreyndin er sú að vegna fjölda verðtryggðra lána hækkar húsnæði meira en annars, sem aftur leiðir til þess, þar sem laun hækka ekki endilega í sama hlutfalli, að fleiri neyðast til að taka verðtryggð lán sem svo aftur veldur frekari hækkun húsnæðis. Það er í raun augljóst, þegar maður veltir því fyrir sér, að verðtryggð lán myndu aldrei ganga upp nema húsnæðisverð hækki stöðugt því að lánin hækka stöðugt. Núverandi seðlabankastjóra, Ásgeiri Jónssyni, er vel kunnugt um annmarka verðtryggðra lána og neikvæð áhrif þeirra á eitt helsta stýritæki Seðlabankans, vaxtahækkanir sem í raun virka illa eða alls ekki í hagkerfi þar sem verðtryggð lán til neytenda tíðkast í miklum mæli. Árið 2012 skrifaði seðlabankastjóri: „Verðtrygging þvælist fyrir framgangi peningamálastefnu Seðlabankans, einkum þó leiðni stýrivaxta yfir til langtímavaxta og færa má rök fyrir því að aukið vægi nafnvaxta gæti aukið árangur við framfylgd verðbólgumarkmiðs og skapað heilbrigðari miðlun peningamálastefnunnar í litlu opnu hagkerfi eins og hinu íslenska.“ Í ljósi

Hagfræðingurinn Hyman Minsky, sem varð frægur í kjölfarið á hruninu 2008, skiptir lántakendum í þrjá flokka. Án þess að ég fari nánar út í þá flokkun voru það öruggir lántakendur, sem heimfært upp á íslenskan veruleika eru þeir sem taka óverðtryggð lán; spákaupmennskulántakendur sem mætti hugsanlega heimfæra upp á þá sem taka blönduð lán og svo í þriðja lagi Ponzi-lántakendur og lýsingin á þeim hópi samsvarar lýsingu á eðli verðtryggðra lána. Niðurstaða Minskys var: „Því hærra sem hlutfall Ponzi- og spákaupmennskulántakenda er í hagkerfinu því minni viðnámsþrótt hefur það gegn innri sem ytri áföllum og því líklegra er að fjármálakrísa myndist í því. Lántakendur sem taka lán með neikvæðum afborgunum, þ.e. verðtryggð lán, eru dæmi um spákaupmennskulántaka því að þeir borga ekki allan samningsbundinn kostnað um leið og hann á sér stað.“ Ég vona að Ég vona að þessi skýrsla fáist birt sem fyrst og ég skora á núverandi félags- og vinnumarkaðsráðherra, Guðmund Inga Guðbrandsson, að hann sjái til þess að hún komi fyrir almenningssjónir.

„Þegar kemur að áhrifum verðtryggingar lána heimilanna á hagkerfið má benda sérstaklega á eftirfarandi: Í fyrsta lagi: Verðtryggð lán, líkt og önnur lán með neikvæðum afborgunum, auka hættuna á fjármálalegum óstöðugleika vegna aukins hlutfalls spákaupmennsku lántaka meðal lántaka í hagkerfinu. Í öðru lagi: Verðtrygging á lánum heimilanna þvælist fyrir peningastefnu Seðlabankans og kemur í veg fyrir að hún virki fljótt og vel á eftirspurn í hagkerfinu. Verðtrygging gerir þar með Seðlabankanum það erfiðara fyrir að ná verðbólgumarkmiði sínu. Í þriðja lagi: Þar sem verðtrygging þvælist fyrir Seðlabankanum í tilraunum hans við að ná verðbólgumarkmiðinu þarf Seðlabankinn að beita stýrivaxtatæki sínu af meiri hörku en ef lán heimila væru óverðtryggð. Þetta þýðir hærra og óstöðugra vaxtastig en ef lán heimila væru almennt óverðtryggð. Í fjórða lagi: Hærra og óstöðugra vaxtastig ýtir undir vaxtamunaviðskipti og gjaldeyrisbólur. Gengi krónunnar verður óstöðugri en ella vegna algengrar notkunar á lánum með neikvæðum afborgunum, þ.e. verðtryggingu. Í fimmta lagi: Þar sem innflutt vara er mikið í neysluverðsvísitölunni leiðir óstöðugra gengi krónunnar til óstöðugri verðbólgu sem aftur hefur neikvæð áhrif á getu Seðlabankans til að hafa stjórn á verðbólguvæntingum og þar með verðbólgu. Verðbólga verður því óstöðugri og hærri vegna verðtryggingar á lánum heimilanna. Í sjötta lagi: Verðtrygging ýtir einnig undir útlánagetu bankastofnana. Þar með myndast jákvæð afturvirkni milli verðbólgu og útlánagetu bankastofnana vegna verðtryggingar lána. Það væri hagkerfinu mjög til trafala í framtíðinni, sem sjá má af upptalningunni hér að ofan og umfjölluninni áður, ef hlutur verðtryggðra lána aukist á ný. Til að koma í veg fyrir slíkt væri það þjóðhagslega hagkvæmt að takmarka mjög aðgengi og notkun slíkra lána, þar með talið að íhuga það í fúlustu alvöru að banna lánveitingar á slíkum lánum til einstaklinga.“ Svo mörg voru þau orð en af framansögðu má sjá að skaðinn sem verðtryggð lán valda heimilunum og hagkerfinu öllu er bæði víðtækur og alvarlegur. Ég vek einnig sérstaka athygli á setningunni: Það væri hagkerfinu mjög til trafala í framtíðinni ef hlutur verðtryggðra lána ykist á ný: Það er einmitt það sem er að gerast núna vegna vaxtahækkana og kröfunnar um að greiðslubyrði lána fari ekki yfir 35% af ráðstöfunarfé. Ein helstu rökin fyrir veitingu verðtryggðra lána eru annars vegar valfrelsi og hins vegar að sumir standist ekki greiðslumat fyrir öðru en verðtryggðum lánum þannig að þau séu sérstaklega fyrir þau verst stöddu. Mér hreinlega blöskrar sá málflutningur því að hann felur í sér það viðhorf að sá sem eigi lítið eigi aldrei skilið að eignast neitt eða losna einhvern tímann úr baslinu. Það er gríðarlega dýrt að vera fátækur en þó aldrei jafn dýrt og þegar kemur að því að vera neyddur í gildru óhagstæðasta lánsforms sem til er á jörðinni sem tryggir að þú kemst aldrei í betri stöðu í lífinu. Það sama á að sjálfsögðu við það að vera fastur í verðtryggðri leigu en leiga er bara ekki til umræðu í þessu frumvarpi. Ég vil þó nefna að verði verðtrygging afnumin á lánum heimilanna mun það að sjálfsögðu einnig gagnast leigjendum því þá væri forsendan fyrir verðtryggðum leigusamningum hrunin. Við sem þjóðfélag hljótum að geta fundið mannúðlegri leiðir til að hjálpa fólki inn á húsnæðismarkað en að festa það í verðtryggðri gildru fátæktar um alla framtíð. Það væri t.d. hægt að minnka eiginfjárkröfur, enda er nær ómögulegt fyrir láglaunafólk á leigumarkaði að safna upp í þær. Staðreyndin er nefnilega sú að 100% lán væri bara allt í lagi svo lengi sem það er ekki verðtryggt. Einnig væri hægt að bjóða upp á lengri lánstíma í byrjun standist lántakandi ekki greiðslumat fyrir láni til 40 ára. 40 ára reglan þarf ekki að vera meitluð í stein. Það er hægt að bjóða upp á lengri tíma til að létta greiðslubyrði framan af, hugsanlega með endurskoðunarákvæði, þannig að eftir nokkur ár, eftir því sem hagur lántakanda vænkaðist, væri hægt að tína einhver ár af og auka greiðslubyrði aðeins þannig að þegar upp væri staðið væri endanlegur lánstími í raun 40 ár. Það eru margar lausnir til, bara ef við erum tilbúin til að líta örlítið út fyrir rammann sem við höfum sjálf byggt í kringum okkur. Hann er mannanna verk en ekki ófrávíkjanlegt lögmál. Hvað varðar valfrelsi má líkja því við að verslanir og kaffihús byðu upp á eitraða drykki fyrir þá sem vildu á aðeins betra verði en þá óeitruðu svo að viðskiptavinir þeirra hefðu val um að segja nei. Viltu borga minna í byrjun en vakna með matareitrun í nótt?

eða lögum um fasteignalán til neytenda, nr. 118/2016. Með því að afnema heimild til verðtryggingar lána til neytenda yrði girt fyrir að fleiri slík lán yrðu veitt en eldri lánum sem eftir standa myndi fækka í tímans rás með uppgreiðslum á þeim. Þannig er hér um að ræða eitt skref af fleiri í nauðsynlegri endurskipulagningu á lánaumhverfi neytenda á Íslandi. Enn fremur þarf að skapa hvata og stuðning til að liðka fyrir því að heimili sem það kjósa geti breytt eldri verðtryggðum lánum í óverðtryggð lán. Ákveðin skref í þá átt voru tekin með afnámi stimpilgjalda af lánum, lækkun á lántökugjaldi og öðrum kostnaði við endurfjármögnun lána. Lokaskrefið á þeirri vegferð er svo að koma böndum á sjálft vaxtastigið, einkum í húsnæðislánum, sem hefur einkennst af talsverðum sveiflum.

Áhrifin á lánveitendur yrðu þau helst að þeir gætu ekki lengur veitt verðtryggð lán til neytenda. Til framtíðar myndu uppgreiðslur eldri verðtryggðra lána draga úr umfangi verðtryggðra útlána þeirra. Slík þróun er þegar hafin en fyrir um þremur árum var hlutfall verðtryggðra fasteignalána til neytenda komið niður í 75% og var um mitt ár 2022 komið undir 44%. Á sama tímabili hafa hrein ný verðtryggð útlán verið neikvæð vegna uppgreiðslu þeirra eða breytinga í óverðtryggð lán sem njóta sívaxandi eftirspurnar. Frumvarpið er til þess fallið að styðja við þessa þróun og stuðla að umbreytingu á lánaumhverfi íslenskra neytenda með því að hverfa frá verðtryggðu kerfi yfir í nafnvaxtaumhverfi. Áhrifin á neytendur yrðu m.a. þau að lánaskilmálar yrðu auðskiljanlegri og lánskjör gegnsærri. Þannig yrði samanburður á lánskjörum auðveldari sem gæti stuðlað að virkari samkeppni. Þá myndu neytendur losna við þann óstöðugleika í fjármálum heimila sinna sem leiðir af óvissu um hvað þau muni skulda á hverjum gjalddaga. Slík tilhneiging er reyndar nú þegar byrjuð að koma fram þar sem sú þróun hefur orðið að neytendur leita nú í stórauknum mæli í óverðtryggð lán. Er því jafnvel óvíst hvort samþykkt frumvarpsins hefði veruleg áhrif á fjármálamarkaði við þær aðstæður. Samþykkt frumvarpsins hefði engin sérstök áhrif á stjórnsýslu ríkisins enda leggur það engar nýjar skyldur á herðar stjórnvöldum. Þvert á móti gæti það stuðlað að skilvirkara opinberu eftirliti með lánastarfsemi vegna minna flækjustigs í skilmálum lána til neytenda. Jafnframt væri það til þess fallið að gera peningastefnu Seðlabanka Íslands skilvirkari en mikil útbreiðsla verðtryggingar lánsfjár hefur verið talin hamla framgangi hennar. Með samþykkt frumvarpsins yrði tekið afgerandi skref til að afnema verðtryggingu á lánamarkaði fyrir neytendur og koma á sambærilegu lánaumhverfi við flest önnur lönd þar sem lánsfé er einfaldlega verðlagt með vöxtum. Það myndi draga úr verðbólgusveiflum og skapa þannig forsendur fyrir lægri vöxtum en ella, neytendum til hagsbóta. Að lokinni þessari umræðu legg ég til að málinu verði vísað til hv. efnahags- og viðskiptanefndar. Ég treysti því að það fái skjóta og vandaða umfjöllun

Og hvað sem verður um frumvarpið þá held ég að þetta sé afar mikilvæg yfirferð og upprifjun eða jafnvel vitundarvakning um stærstu meinsemd íslensks samfélags, rót okkar stærstu vandamála og áhyggjuefna undanfarna áratugi. Eflaust hafa peningaáhyggjur fylgt mannkyninu í gegnum tíðina og óttinn við að eiga ekki til hnífs og skeiðar,

og verðtrygging, sem er auðvitað neyðarráðstöfun, var að brenna upp allt sparifé landsmanna og fjármálastofnana. Þá kom þessi tímabundna redding sem er enn hangandi yfir okkur.

Í eina tíð var íslenska krónan sterk og stöndug og tæk í gjaldmiðlunarbúrum flugvalla nágrannalandanna. Maður fékk bara ansi mikið fyrir íslenska þúsundkallinn á unglingsárunum,

hefur leitt til þess að við erum hvergi tæk með okkar íslensku örmynt utan landsteina. Ýmsir hafa verið að horfa til Evrópusambandsins sem lausnarinnar á þeim vanda og ef við kæmumst nú í evruumhverfið, eins og sum íslensk stórfyrirtæki eru faktískt komin, þau gera upp í evrum af sérstökum ástæðum, þá væri hér samkeppni á bankamarkaði, þá væru vextir þolanlegir. þolanlegir. Eins og í öðrum löndum væri þá hægt að eignast húsnæði yfir höfuðið án þess að vera í skuldafjötrum, svefnlaus af áhyggjum árum og áratugum saman. Ég er ekki að halda því fram að það væri kannski lausn við öllum vandamálum og ég aðhyllist ekki þá vegferð. Ég held að samkeppni á fjármagnsmarkaði væri okkur afar holl á Íslandi, samkeppni á tryggingamarkaði, altént mynt sem þyrfti enga verðtryggingu, þyrfti ekki að vera á bekk með þriðja heiminum. Annað tveggja landa í heiminum sem verða að styðjast við verðtryggingu; hvers vegna í dauðanum? Það ætti að vera hægt að bæta úr því, ætti að vera hægt að búa til gullfót sem gerði okkar mynt og hagkerfi sambærilegt við það sem þolanlegt þykir í öðrum löndum. Þá hef ég leikið mér með myndlíkingar á borð við borð við gullfótinn sem við studdumst einu sinni við og sagt að við eigum okkar eigin gullfót, sem er gulur, grænn, hvítur og rauður, samfléttaður úr margs konar þáttum í hagkerfinu okkar. Það eru ýmsar hugmyndir sem má velta upp í þessu samhengi. Það er alla vega ljóst að við erum hér í raun tvær þjóðir, hvor í sínu fyrirtækinu. Það er Brask ehf. sem 10% eiga og svo Basl ehf. sem restin er að bröltast í. Við þurfum að komast út úr þessari óheillasamsetningu.

Leitið og þér munuð finna. Ég er á því að við þurfum að taka þetta mál til þess konar umræðu að við getum bundið endi á þetta endi á þetta ástand sem er ekki boðlegt. Það er ekki boðlegt börnunum okkar, barnabörnunum og þeim sem á eftir koma að búa við allsnægtir, búa í einu ríkasta samfélagi heims, en vera með þetta ofboðslega okur á öllum hlutum og þá mest á peningunum sjálfum. Ávöxtunarkrafa þeirra sem taka að sér að reisa húsin okkar gerir þau miklu dýrari en þau þyrftu að vera. Og svo þegar allar þessar hliðarverkanir vaxtanna og vaxtavaxtanna og refsivaxtanna og vaxtarverkjanna allra og bólgnanna — allar þessar verðbólgur og allar þessar meinsemdir í þjóðarlíkamanum

En það var í raun of gott til að vera satt. Menn töldu að húsnæðismarkaðurinn væri nógu traust undirstaða í Bandaríkjunum fyrir einhvers konar vafninga af fasteignalánum og tryggingum og alls kyns pródúktum; fjármálavara er það kallað. Og svo loksins endaði þetta með því að sá sem veðjaði á að þetta væri allt að fara til fjandans varð milljarðamæringur en bankakerfi heimsins hrundu og Ísland var þar sem lítið sandkorn og bar enga sök á því alþjóðlega bankahruni. En ólíkt ýmsum þá voru bankarnir varðir í sumum löndum en öðrum ekki og við erum enn að bíta úr nálinni með þetta og þessar skelfilegu afleiðingar. Við erum enn að brölta í sama ruglinu og við vorum komin í í 130% verðbólgunni.

Við búum í okurríki, allt of dýru landi sem þarf að taka sér tak í nákvæmlega þessum efnum og útrýma öllu tali um verðtryggingar og einhver afbrigðilegheit. Það eiga ekki að vera nein afbrigðilegheit hér. verulega sterka útflutningsvöru í fjölþættu formi, sterkar tekjur af ferðaþjónustu, sjávarútveginum, orkusölunni og öllu þessu. Hættum að láta bjóða okkur að vera hamstrar í hjóli sem knýr túrbínur þeirra sem eiga fjármagnið og fitna við hvern hring sem hjólið snýst. Tökum umræðuna. Hún fer ekki fram hér í þessum sal, því miður. Hún fer ekki fram í nefndum þingsins. Ég veit ekki hvar hún fer fram en ég er að vonast til að hún geti hafist, þá kannski frá og með þessum degi, úti í samfélaginu; hvaða leiðir eru í því að öðlast styrk og stöðugleika í okkar hagkerfi og efnahagsmálum sem sker okkur úr þessum viðvarandi leiðindum sem við höfum látið bjóða okkur eins og hver önnur þrælaþjóð í áratugi. Nóg er komið bæði af orðum og tíma í þessu samhengi í bili. Ég þakka fyrir Forseti vill minna á að þingmálið er íslenska. Þrátt fyrir að margt hafi verið vel þýtt í ræðu þingmanns þá skaust eitt og eitt orð inn á milli.

sem var annað tveggja mála sem sá sem hér stendur lagði fram, nýbakaður þingmaður á síðasta ári, er

flutninga- eða farþegaskipum, með þeim hætti að við hvetjum til orkuskipta á þeim vettvangi líka.

inn eftir blessuðum sundunum og inn að Skarfabryggjunni. Það leiðinlegasta sem ég hef upplifað á síðari árum er sigling frá Napólí út í eyju þar sem siglingin hófst með því að maður beið á hafnarbakkanum

Ég er hreinlega að leggja til að við stígum fram í orkuskiptunum, ekki bara í lofti og á landi heldur líka á sjó. Það þarf ekki að hafa um það mörg orð — það er góð saga til næsta bæjar í allri umræðunni um hvernig menn eiga að standa sig og koma til móts við hinar ógnvænlegu loftslagsbreytingar og hlýnun jarðar. Íslendingar yrðu að líkindum fyrstir til að vera með slíkar hvataaðgerðir á öllum þremur sviðum samgangna. Þess vegna vil ég óska eftir víðtækum stuðningi þings og þjóðar við þetta sjálfsagða mál og að því verði vísað til nefndar og afgreiðslu svo fljótt sem verða má.

Staðan í landinu var þá þannig að vextir höfðu lækkað mikið og voru lægri en nokkurn tímann áður á Íslandi. Þessi staða leiddi til þess að þúsundir sáu sér fært að skipta yfir í óverðtryggð lán en ekki var öllum fært að gera það. Tillagan snerist um að mæta þeim hópi, enda er óhætt að fullyrða að um grófa mismunun eftir efnahag sé að ræða þegar það ræðst af tekjum og efnahag hvort einstaklingar geti nýtt sér þá hagstæðustu lánamöguleika sem bjóðast á hverjum tíma. Tillagan sem felst í frumvarpinu snýst um að öllum, óháð efnahag, verði gert kleift að skipta úr verðtryggðum lánum yfir í óverðtryggð lán. Það er óneitanlega önnur staða sem blasir við núna í efnahagsmálum þjóðarinnar en fyrir ári síðan þegar bæði fjármálaráðherra og seðlabankastjóri fullyrtu ítrekað að vextir myndu ekki hækka, a.m.k. ekki svo neinu næmi.

En núna er einmitt tíminn til að samþykkja frumvarp sem þetta, þótt ekki væri nema vegna þess að vextir munu lækka aftur og þá þarf þessi heimild að vera til staðar. Þessi heimild þarf fyrst og fremst að vera til staðar því að verðtryggð lán eru ekki það skjól sem hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra vill meina. Þeir sem eru með verðtryggð lán munu þvert á móti súpa seyðið af núverandi verðbólgu um alla framtíð, löngu eftir að hún er hætt að hafa áhrif á okkur hin, löngu eftir að við verðum öll búin að gleyma heimsfaraldrinum og stríðinu í Úkraínu. Þegar það verður minningin ein fyrir okkur flest munu þau sem eru með verðtryggð lán enn vera að borga fyrir efnahagslegar afleiðingar þessara atburða, í allt að 40 ár ofan á allt annað sem gerist óhjákvæmilega líka í framtíðinni. lán eru flókin afleiðulán og sú eina ástæða ætti að nægja til að við bönnuðum þau með öllu fyrir neytendur. Þau eru eitraður kokteill en þar sem hann er hægdrepandi getur hann litið út fyrir að vera góður til skamms tíma.

í hverjum einasta mánuði. Frá því í ársbyrjun hafa reiknast vextir, vaxtavextir og verðbætur ofan á 32,5 milljónir í stað 30 milljóna. Þá gaf greiðsluáætlun til kynna að lánið myndi standa í 33,4 milljónum í árslok og hefði þá bætt við sig að meðaltali 75.000 kr. á hverjum mánuði frá lántökudegi. Ársverðbólga var þá, eins og áður sagði, um 6% og útlit fyrir að lántakendur myndu borga 7 milljónir aukalega á lánstímanum, bara vegna þessarar 2,5 milljóna verðlagshækkunar sem varð 12 mánuðina á undan. Nú blasir við að staðan er enn verri en það og svo slæm að við sem þó höfum haft skilning á skaðsemi þessara lána erum í hálfgerðu áfalli. Frá því í byrjun árs hefur verðbólgan hækkað um 3,4 prósentustig. Miðað við 9,4% ársverðbólgu og vexti dagsins í dag mun þetta lán standa í 35 milljónum í árslok og mun þá hafa bætt að meðaltali við höfuðstólinn 80.000 kr. í hverjum mánuði frá því að lánið var tekið. Þar með er ekki öll sagan sögð að vegna verðbólgu undanfarinna 12 mánaða þurfa skuldararnir, sem taka á sig vexti, vaxtavexti og verðbætur um alla framtíð, að borga heilar 30 milljónir aukalega á lánstímanum í stað 7 milljóna eins og í fyrri útreikningum þegar verðbólgan var 6%. Athugið að það er bara vegna þessa eina árs af öllum 40 ára lánstímanum. Eins og áður var sagt bættust 42.000 kr. að meðaltali á mánuði við lánið á fjórum árunum þar á undan.

og hefur þá hækkað að meðaltali um 233.000 kr. á hverjum mánuði í stað 40.000 kr. fimm árin þar á undan. Þannig vefur lánið upp á sig. En svo fáránlega sem það hljómar þá er það samt ekki fyrr en höfuðstóllinn fer að lækka sem raunverulega kemur að skuldadögum. Ef fram heldur sem horfir mun lánið ekki lækka aftur niður í upphaflegan höfuðstól fyrr en á síðasta ári lánstímans. Þá verður greiðslubyrðin komin upp í 2,5 milljónir króna á mánuði. Til samanburðar má skoða óverðtryggt lán.

Fyrsta afborgun þess er vissulega mun hærri en af verðtryggða láninu þar sem vextir eru nú með hæsta móti en ef valdar eru jafnar greiðslur er greiðslubyrðin sú sama út allan lánstímann og mun lækka um leið og vextir fara aftur að lækka. Í þessu dæmi eru vextirnir 7,25% en 2,1% af verðtryggða láninu. Flestir myndu væntanlega velja jafnar greiðslur nema þeir séu þeim mun betur staddir. Þá myndu afborganir verðtryggða lánsins vera búnar að ná afborgunum óverðtryggða lánsins eftir tæplega níu ár. Eftir níu ár hefur óverðtryggða lánið hækkað um þrjár milljónir á meðan verðtryggða lánið hefur meira en tvöfaldast, eða hækkað um 32 milljónir. Það er því komið upp í 62 milljónir á meðan óverðtryggða lánið er orðið 27 milljónir. Greiðslubyrði óverðtryggða lánsins verður þá að öllum líkindum orðin lægri en hún er núna en greiðslubyrði verðtryggðra lánsins mun aftur á móti bara halda áfram að hækka upp frá því. Þarna er allur sá ávinningur sem verðtryggð lán eru ranglega sögð hafa löngu horfinn og staðan versnar stöðugt upp frá því, allt til loka lánstímans. Það er því óhætt að segja að þessi fyrstu fimm ár verði dýru verði keypt.

39 árum eftir að það var tekið, verður greiðslubyrði lánsins komin upp í 2,5 millj. kr. á mánuði. Á síðasta ári lánstímans, einu ári, þarf lántakandinn því að greiða heilar 30 milljónir í afborganir á mánuði eða allan upphaflegan höfuðstól lánsins á einu ári. Þegar upp er staðið mun lántakandinn hafa þurft að endurgreiða rúmar 353 milljónir af 30 millj. kr. láni eða meira en ellefufalda lánsfjárhæðina. Þetta kann að hljóma fjarstæðukennt og já, þetta er fjarstæðukennt en stærðfræðin lýgur samt ekki. Ef miða á við að afborganir húsnæðislána séu ekki meira en 35% af ráðstöfunartekjum þyrftu meðallaun á Íslandi að verða tæpar 14 milljónir á mánuði undir lok lánstímans. Það væri nú ekki merki um góða hagstjórn ef verðbólga hefði verið það mikil á þessum tíma að laun væru komin í þannig upphæðir enda myndi það bara bíta í skottið á sér gagnvart verðtryggðum lánum sem hefðu þá að sama skapi hækkað enn þá meira. Það er athyglisvert í þessu samhengi hversu miklu munar á því að verðbólgan hækki um rúm 3 prósentustig frá því sem var í ársbyrjun því að það hljómar ekki sem mjög mikil sveifla.

Lánið er 13 árum lengur að ná upphaflegum höfuðstól og þegar þar að kemur munar meira en 1,5 millj. kr. á greiðslubyrði lánsins, allt vegna þess að verðbólgan sveiflast um 3 Þessi samanburður er lagður fram af tveimur ástæðum. Annars vegar til að sýna fram á að það er ekki síður nauðsyn að veita skuldurum þennan möguleika í ástandi eins og því sem er í dag þegar verðbólga og vextir eru í hæstu hæðum en þegar tíðin er betri. Hins vegar til að sýna fram á að verðtryggð lán eru ekki skjól. Þau eru hrein og klár fátæktargildra sem sífellt erfiðara verður að losna út úr eftir því sem tíminn líður og eftir því sem ástandið er verra. Það má jafnvel segja að á þessu ári hafi versti hugsanlegi tíminn verið til að taka verðtryggt lán. Verðtryggð lán gera ekkert annað en að seinka því óumflýjanlega. Ef skuldari ræður ekki við afborganir óverðtryggðra lána, eins og staðan er í dag, er hann með því að taka verðtryggt lán í besta falli að kaupa sér gálgafrest og lengja í snörunni áður en allt fer á enn verri veg. Verðtrygging er sambærileg lausn og það að pissa í skóinn sinn í hörkufrosti. Það er allt betra en verðtrygging. Okkur ber hreinlega skylda til að sjá til þess að þeir sem átta sig á þessum staðreyndum og sjá í hvað stefnir verði gert kleift að skipta yfir í óverðtryggð lán áður en staðan verður enn verri. Í frumvarpinu er þannig kveðið á um að neytandi eigi ávallt rétt á að breyta eftirstöðvum verðtryggðs láns í óverðtryggt lán án þess að undirgangast lánshæfis- og greiðslumat, að uppfylltum eftirfarandi skilyrðum: Lánið sé ekki í verulegum vanskilum, heildarskuld neytenda hækki ekki við breytinguna og greiðslubyrði neytenda aukist ekki við breytinguna. Aðeins nánar um þessi skilyrði: Það er sjálfsögð krafa að lánið sé í skilum nema eitthvað óvenjulegt hafi átt sér stað, annaðhvort í efnahagslífinu, eins og t.d. óðaverðbólga eða hrun, eða í persónulegu lífi skuldarans, eins og t.d. slys eða alvarleg veikindi hans eða hans nánustu, sem hljóti að hafa haft áhrif á fjárhagsstöðu hans og skil á greiðslum. Að heildarskuld neytenda hækki ekki við breytinguna er eðlilegt skilyrði til að hindra að hægt sé að nýta þann breytirétt sem frumvarpið felur í sér til að taka nýtt fé að láni. Þegar neytandi kýs að auka skuldsetningu sína, svo sem til að innleysa aukið eigið fé sem myndast vegna hækkunar fasteignaverðs, er í raun um nýja lántöku að ræða. Frumvarpinu er ekki ætlað að ná yfir slík tilvik heldur aðeins þau tilfelli þar sem neytandi vill breyta láninu sínu úr verðtryggðu í óverðtryggt með þeim vaxtakjörum sem því fylgir án þess að neitt annað breytist.

Útreikningar sem voru gerðir við undirbúning frumvarpsins sýndu samt sem áður fram á að breyting yfir í óverðtryggð lán gæti gagnast öllum neytendum með eldri verðtryggð lán á föstum vöxtum sem eru hærri eða jafn háir og þeir vextir sem hafa boðist á nýjum óverðtryggðum lánum. Með þessu er stefnt að því að ryðja úr vegi hindrunum fyrir neytendur sem vilja færa sig úr verðtryggðum lánum yfir í óverðtryggð lán og stuðla þannig að því að þeir hafi ótvíræðan og raunhæfan valkost um að afnema verðtryggingu lána sinna hvenær sem er. Skilyrðin sem eru sett fyrir því að njóta breytiréttar samkvæmt frumvarpinu eru ætluð til þess að vera málefnaleg, hófleg og tryggja jafnræði milli lánveitanda og neytanda. Þannig er gert ráð fyrir því að ef neytandinn er í skilum og breyting úr verðtryggðu láni yfir í óverðtryggt sé honum til hagsbóta þá samræmist það jafnan heilbrigðum viðskiptaháttum lánveitanda að gefa honum kost á því að gera slíka breytingu á láninu án verulegra hindrana. Þessi skilyrði samræmast jafnframt tilgangi ákvæða XII. kafla laga um fasteignalán til neytenda sem fjalla um úrræði vegna greiðsluerfiðleika til að afstýra nauðungarsölu á fasteign neytanda þar sem hófleg greiðslubyrði er til þess fallin að draga úr líkum á slíkum erfiðleikum. Enn fremur samræmast þau því markmiði að draga úr vægi verðtryggingar í lánum neytenda sem hefur margoft komið fram í stjórnarsáttmálum fyrri ríkisstjórna. Sérstaklega er tekið fram að lánveitanda sé ekki heimilt að krefja neytendur um gjöld fyrir breytingu úr verðtryggðu láni yfir í óverðtryggt lán, umfram nauðsynlegan kostnað við að framkvæma breytinguna sem skulu byggjast á hlutlægum grunni. Áhrif frumvarpsins lúta einkum að því að greiða fyrir því að neytendur geti haft valfrelsi um að skipta yfir í óverðtryggð lán. Það myndi stuðla að markmiðum lífskjarasamninga um að taka skref í átt að afnámi verðtryggingar og skapa hvata og stuðning til þess að heimili sem það kjósa geti breytt verðtryggðum lánum yfir í óverðtryggð. Jafnframt væri það til þess fallið að auka skilvirkni í peningastefnu Seðlabanka Íslands. Verðtryggð lán eru ekki skjól, þau eru gildra. Okkur ber skylda til að leita allra ráða til að losa fólk úr henni til að það geti átt einhverja von um að losna úr hamsturshjólinu og geti búið sjálfu sér og fjölskyldu sinni gott líf.